Spoštovane kolegice poslanke in kolegi poslanci, gospe in gospodje! Začenjam nadaljevanje 4. seje Državnega zbora. Obveščena sem, da se današnje seje ne morejo udeležiti naslednje poslanke in poslanci: dr. Vida Čadonič Špelič od 14. ure dalje, Ferenc Horváth, Janez Cigler Kralj, Jani Prednik do 10. ure, Jožef Horvat do 11. ure ter od 13. ure dalje, Jožef Lenart od 10. ure, Lenart Žavbi od 11.30, mag. Dean Premik do 17. ure, mag. Miroslav Gregorič do 10.30, Rado Gladek od 15. ure dalje, Sara Žibrat in Suzana Lep Šimenko do 15.30. Vse prisotne lepo pozdravljam! Spoštovane gospe in gospodje! Preden preidemo na današnje točke dnevnega reda, mi dovolite, da med nami danes pozdravim posebno gostjo, Unicefovo junior ambasadorko Izabelo Škornik, in ob nedavnem svetovnem dnevu otrok, 20. novembru, in 33. obletnici sprejetja Konvencije Združenih narodov o otrokovih pravicah kratko nagovorim Državni zbor.

in tako za en dan zasedejo najpomembnejše politične vloge v državi. Gre za globalno pobudo Unicefa, ki daje priložnost otrokom po vsem svetu, da je njihov glas slišan in upoštevan. V ospredju letošnjega svetovnega dneva otrok je duševno zdravje otrok in mladostnikov. Otroci ob tej priložnosti odpirajo pogovore o čustvih in vrstnike spodbujajo k iskanju pomoči v stiski. Državni zbor je leta 2009 kot prvi parlament na svetu postal Unicefova varna točka oziroma prostor, kamor se otroci in mladostniki, ko se znajdejo v stiski, kadarkoli lahko zatečejo po pomoč ali po nasvet. Ko otroci ne vedo, na koga bi se obrnili pri spopadanju s stiskami v povezavi z družino, s šolo, s prijatelji, z medvrstniškim nasiljem, s stresom ter iz kakršnihkoli drugih razlogov, ki jim povzročajo stisko, jim usposobljeni uslužbenci Državnega zbora zagotavljajo nujno pomoč 24 ur na dan. Otrokom moramo prisluhniti in jih slišati ter jih upoštevati, saj so naša prihodnost. Skrbi in potrebe otrok moramo postaviti v središče oblikovanja naših politik in graditi zanje boljši svet, svet, ki bo prijaznejši in pravičnejši ter bolj vključujoč. Otroci si želijo živeti v svetu, kjer je zdravje otrok in mladih pomembno vodilo vseh ljudi in kjer življenja ne zaznamujeta revščina, nasilje in diskriminacija. In našim otrokom je mar tudi za grozeče podnebne spremembe, katerih posledicam smo priče in še dodatno vplivajo na številna nesorazmerja v svetu, tudi bolezen in lakoto. Z namenom izboljšanja položaja otrok smo se v Državnem zboru v mesecu oktobru 2022 že srečali na posvetu Za boljšo prihodnostotrok. Predstavniki nevladnih organizacij, ki se ukvarjajo z otroki s posebnimi potrebami, in otroki, ki živijo v revščini in v nasilju, so izpostavili težave in izzive, s katerimi se srečujejo pri svojem delu, in predlagali tudi nekatere rešitve. Obenem so najvišji predstavniki državnih organov, ki so zadolženi za to področje, predstavili obstoječe stanje ter načrtovane zakonodajne predloge, podali pa so tudi kar nekaj pojasnil glede konkretno postavljenih izzivov. Boljšo prihodnost za otroke lahko dosežemo le s krepitvijo zavesti o pomembnosti sprejemanja odločitev, ko gre za otroke, in s povezovanjem in skupnim delovanjem tako državnih organov, civilne družbe, strokovne javnosti in drugih deležnikov. Verjamem, da smo s tem posvetom s skupnimi močmi začrtali pravo smer za učinkovito reševanje izzivov, ki bodo otrokom omogočili kakovostnejše življenje na vseh področjih. In s takimi posveti, na katere boste vsi vljudno vabljeni, bomo nadaljevali še naprej. Spoštovani! Ob svetovnem dnevu otrok tako danes predsedovanje Državnemu zboru simbolično predajam Unicefovi junior ambasadorki Izabeli Škornik in jo vljudno vabim k nagovoru. Draga Izabela, prosim. »Nobenega ne briga zame.« »Zdi se mi, da sem pozabila, kako je biti srečna.« »Pridejo momenti, ko ne moreš več.« Spoštovana predsednica Državnega zbora, spoštovane poslanke in poslanci, spoštovani gostje! Sem Izabela, današnja predstavnica otrok in ravnokar sem vam prebrala nekaj izjav, ki so jih moji vrstniki ali še mlajši otroci junija 2021 sporočili v raziskavi Unicefa Slovenije, ko so ocenjevali svoje duševno zdravje. Kako ste se ob tem počutili? Kdaj ste nazadnje sami koga vprašali po počutju in kdaj ste na to isto vprašanje odgovorili z vso iskrenostjo? Za običajnim v redu se namreč lahko skriva še mnogo stvari. Raziskava, ki sem jo prej omenila, je pokazala, da skoraj polovica otrok in mladih ocenjuje svoje duševno zdravje kot srednje dobro ali slabo. Najhuje pa je, da je večina otrok v svojih stiskah sama in se o njih ne pogovarja z odraslimi. To je še bolj zaskrbljujoče, če vemo, da se polovica vseh duševnih težav začne že pred 15. letom starosti, 75 % vseh duševnih motenj pa se razvije do 25. leta. Duševno zdravje ima veliko odtenkov in normalno je, da čutimo celo abecedo čustev. Tako je normalno, da se vsak od nas kdaj znajde v stiski. Vendar je pomembno, da v času stiske nismo sami. In pri nas, otrocih in mladih, ste za to odgovorni vi, odrasli. V nedeljo smo obeleževali rojstni dan Konvencije o otrokovih pravicah, ki je bila sprejeta pred 33 leti. Zaradi nje milijoni otrok po svetu danes živijo bolje, vendar pa negotove razmere pred vse nas postavljajo nove izzive, ki jih ne smemo preslišati. Probleme, ki jih danes odrasli ne naslavljate, prelagate za reševanje v prihodnosti nam. Otroci želimo, da bi bil naš glas slišan in upoštevan, ne samo na dan, ko praznujemo svetovni dan otrok, ali danes, ko stojim pred vami v Državnem zboru, ampak vse dni v letu. Kaj lahko naredimo, da bi povečali odstotek otrok, ki bi imeli občutek, da so slišani in upoštevani s strani odraslih in odločevalcev? Zato smo letos ob svetovnem dnevu otrok v ospredje ponovno postavili duševno zdravje. Za en dan so moji vrstniki prevzeli tudi nekatera ministrstva in opozorili, da je tema duševnega zdravja del vseh nas, del vseh resorjev in kot taka potrebuje pozornost vseh deležnikov. S prevzemom ministrstev smo otroci opozorili na ključne izzive, ki jih sami opažamo, ter predlagali konkretne akcijske točke za posamezne resorje v želji, da jih pustimo na agendi ministrstev, danes pa še na agendi Državnega zbora. Dovolite mi, da vam preberem nekaj ključnih točk, ki smo jih otroci predstavili na prevzemih ministrstev. Ministrstvu za zdravje smo predali sporočila o pomenu krepitve celostnega pristopa k zgodnjim intervencijam z namenom pravočasne obravnave otrok. Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti smo želeli spomniti, da razmere v družini najbolj vplivajo na zadovoljstvo in dobrobit otrok ter mladih. Potrebno je stremeti k boljšemu usklajevanju poslovnega in družinskega življenja, da bomo otroci lahko s starši preživeli več kakovostnega prostega časa. Ključno sporočilo Ministrstvu za okolje in prostor je bilo, da naj bo oblikovanje okoljskih politik in prostorskega načrtovanja po meri otrok in mladih, ki potrebujemo dostopne prostore za druženje in varna domovanja za naš razvoj. Ministrstvu za pravosodje smo predali naše videnje o pomembnosti otrokom prijaznih postopkov, ki bi nas zaščitili pred negativnimi dejavniki in nam nudili ustrezno podporo. Okrepiti je potrebno usposobljenost strokovnjakov, ki se v postopku srečajo z otroki. Skupno sporočilo vsem ministrstvom pa je, da je temo duševnega zdravja potrebno naslavljati medresorsko in na vseh nivojih, saj se tiče prav vseh nas. Otroci si želimo, da bi ministrstva med sabo bolje sodelovala in se povezovala pri tako pomembnih temah. Kot predstavnica mladih si bom tudi sama prizadevala, da bom celotni sklop sporočil mojih sovrstnikov ministrstvom upoštevala in spodbujala uresničitev vseh navez v posameznih sektorjih in na medresorskem nivoju. Vas pa ponovno iskreno prosim, upoštevajte nas, otroke. Mislite na nas pri grajenju prihodnosti. Odrasli morate prevzeti odgovornost za odločitve, ki jih sprejemate. Pomembno pa je tudi, da nam otrokom omogočite, da te odločitve oblikujemo skupaj z vami. Hvala. Najlepša hvala, draga Izabela. **Nadaljujemo s****prekinjeno 15. točko dnevnega reda, to je z obravnavo Predloga Sklepa o soglasju k Programu dela in finančnemu načrtu Agencije za energijo za leto 2023.** Program dela in finančni načrt Agencije za energijo za leto 2023 je na podlagi petega odstavka 399. člena Energetskega zakona v soglasje Državnemu zboru predložila Agencija za energijo. Za dopolnilno obrazložitev programa dela in finančnega načrta dajem besedo predstavnici predlagatelja, direktorici Agencije za energijo mag. Duški Godina. Izvolite. Spoštovana predsednica, spoštovane poslanke, spoštovani poslanci! Lepo pozdravljeni in hvala za besedo! Naj uvodoma povem, da me veseli, da sem bila prisotna pri prejšnjem nagovoru, ker smo prav na področju energetike in oskrbe z energijo vsi, ki delujemo na tem trgu in kakorkoli soodločamo o prihodnosti na področju oskrbe z energijo, dolžni zagotoviti in misliti tudi ne ne samo na naše otroke, temveč na vse generacije, ki prihajajo za nami. Evropa in Slovenija se soočata z energetsko krizo. Dogajanja na trgih in geopolitične razmere, ki si jih še nekaj let nazaj, recimo še dve leti nazaj, nismo niti predstavljali, nas pospešeno usmerjajo k sprejemanju ukrepov za hitro zmanjšanje odvisnosti od ruskih fosilnih goriv, večji diverzifikaciji virov, varčevanju z energijo in predvsem zelenemu prehodu. Odpornost celotnega evropskega energetskega sistema lahko povečamo le, če bomo kot Unija delovali enotno in pri tem dosledno upoštevali načelo solidarnosti. Na trgu z energijo ima Agencija za energijo kot sektorski regulator pomembno vlogo. Evropska uredba o usklajenih ukrepih za zmanjšanje povpraševanja po plinu zahteva proaktivno ukrepanje, da se predvidi nadaljnje delovanje za primere omejevanja dobave in okrepi odpornost Unije na prihodnje pretrese. Agencija za energijo bo v prvi polovici prihodnjega leta še vedno opravljala naloge pristojnega organa za zanesljivo oskrbo s plinom. Od 1. maja dalje se naloga prenese na ministrstvo, pristojno za energijo, agencija pa bo tudi po tem datumu izvajala vse podporne naloge in ministrstvu zagotavljala potrebne podatke in pripravljala strokovne podlage za sprejemanje odločitev o morebitni razglasitvi kriznih razmer pri oskrbi z energijo in obveznem zmanjšanju porabe plina. Pri tem bomo vsi skupaj zasledovali cilj, da v primeru motenj v oskrbi s plinom zagotovimo dovolj plina zaščitenim odjemalcem in dovolj plina za delovanje tistih gospodarskih dejavnosti, ki so nujne za nemoteno izvajanje ključnih dobavnih verig v državi. Prehod na čisto energijo je že dalj časa rdeča nit evropskih in nacionalnih strategij za učinkovito spopadanje s podnebnimi spremembami, načrt Evropske komisije REPowerEU pa države članice spodbuja k še bolj pospešenemu zelenemu prehodu. S tem so povezane ne samo spremembe v proizvodnji, temveč so nujne tudi spremembe v rabi energije, oboje pa poleg širših družbenih koristi predstavlja tudi velik izziv za slovenska elektroenergetska omrežja in velik izziv za slovenske uporabnike. Zmogljivosti na različnih lokacijah omrežja so omejene, lahko povečajo padec zagotovljene kakovosti, s tem vplivajo na stroške operaterjev in zamude pri priključevanju novih odjemalcev ter naprav za samooskrbo. Pri tem ima Agencija za energijo pomembno vlogo, saj je med drugim zadolžena za spodbujanje stroškovno učinkovitega razvoja elektroenergetskih omrežij, zagotavljanje zadostnih zmogljivosti za zanesljivo in kakovostno oskrbo ter zagotavljanje pogojev za čim hitrejše vključevanje obnovljivih virov energije v sistem. Konec tega leta bo agencija prvič odločala o desetletnih razvojnih načrtih elektrooperaterjev, zato bo pomemben del aktivnosti agencije v naslednjih letih in tudi v naslednjem letu povezan s spremljanjem izvajanja naložb, posodabljanjem naložbenih strategij, vse s ciljem, da ustrezno podpremo in pospešimo zeleni prehod. Evropske direktive zavezujejo nacionalne regulatorje tudi k vzpostavitvi spodbudnega regulativnega okolja za zagotavljanje učinkovite in prožne uporabe elektroenergetskih omrežij. Tarife za uporabo omrežij morajo zato odražati spodbude za preprečitev nepotrebnih stroškov naložb, ojačitve in razširitve omrežij, s tem elektrooperaterje in odjemalce spodbujajo k njihovi aktivni vlogi pri upravljanju in razvoju omrežij. Agencija zato uvaja prenovo obračuna omrežnine za uporabo elektroenergetskih omrežij, katere cilj je sporočiti odjemalcem, kako lahko njihova bodoča dejanja bodisi povečajo bodisi zmanjšajo prihodnje stroške uporabe omrežja, na ta način pa lahko zagotovimo tudi hitrejše vključevanje razpršenih virov proizvodnje in obnovljivih virov energije v sistem. Pretekli teden je agencija sprejela novo metodologijo obračuna, začela se bo uporabljati za vse uporabnike in elektrooperaterje 1. januarja 2024, naslednje leto pa bodo vse aktivnosti agencije usmerjene v ozaveščanje uporabnikov o spremembah njihovih navad in priložnostih, ki jih prinašajo spremembe v rabi omrežij in spremembe pri rabi energije. V času priprave tega programa dela je Državni zbor sprejel tudi vrsto ukrepov, ki so nujni za obvladovanje nepričakovanih kriznih razmer na trgu z energijo. Agencija bo veliko pozornosti morala nameniti tudi nadzoru nad izvajanjem interventne zakonodaje in varstvu odjemalcev, predvsem gospodinjskih, da ne ostanejo brez oskrbe z energenti, ki jih nujno potrebujejo za življenje in delovanje. Ob izpostavljenih izzivih bomo tudi v naslednjem letu odgovorno izvajali vse ostale naloge, povezane z reguliranjem podjetij, zagotavljanjem konkurenčnosti trga, s preprečevanjem tržnih zlorab, varstvom pravic odjemalcev, zagotavljanjem zakonitosti izvajanja energetskih dejavnosti in nadaljevali bomo z izvajanjem podporne sheme za spodbujanje naložb v proizvodne naprave za obnovljive vire energije. Agencija stroške svojega poslovanja skrbno načrtuje in nadomestilo, iz katerega se agencija financira, ostaja tudi v letu 2023 v enakem obsegu kot je veljalo za leto 2022 in 2021.

in energetiko, kamor sodijo podjetja, ki jih agencija regulira. Zato tudi na tem mestu dajem pobudo za ustrezno rešitev te problematike ob sprejemanju Zakona o energetski politiki. Spoštovani, odgovorno, učinkovito in v interesu udeležencev energetskega trga bomo tudi v letu 2023 izvajali v programu dela zastavljene naloge, zato Državnemu zboru predlagam, da potrdi predloženi Program dela in finančni načrt Agencije za energijo za leto 2023. Hvala. Program dela in finančni načrt agencije je kot matično delovno telo obravnaval Odbor za infrastrukturo, okolje in prostor, ki Državnemu zboru predlaga, da sprejme Sklep o soglasju Programu dela in finančnemu načrtu Agencije za energijo za leto 2023. Za predstavitev poročila odbora dajem besedo mag. Nataši Avšič Bogovič. Spoštovana predsedujoča, gospodična Izabela, spoštovana predsedujoča, predsednica, spoštovani kolegice in kolegi! Odbor za infrastrukturo, okolje in prostor je kot matično delovno telo obravnaval Program dela in finančni načrt Agencije za energijo za leto 2023. V obrazložitvi programa in finančnega načrta je direktorica agencije mag. Duška Godina med drugim poudarila, da je bila zaradi dogajanj na trgih z energijo in geopolitičnih razmer avgusta letos sprejeta uredba Evropskega sveta o usklajenih ukrepih za zmanjšanje povpraševanja po plinu, ki zahteva proaktivno ukrepanje, da se predvidi nadaljnje delovanje za primere omejevanja dobave in okrepi odpornost EU za prihodnje pretrese. Agencija bo v prvi polovici prihodnjega leta še vedno opravljala naloge pristojnega organa za zanesljivo oskrbo s plinom, od 1. maja dalje pa se ta naloga prenese na ministrstvo, pristojno za energijo. Agencija bo tudi po tem datumu izvajala vse potrebne naloge in ministrstvu zagotavljala potrebne podatke za sprejemanje odločitev o morebitni razglasitvi kriznih razmer pri oskrbi z energijo in obveznem zmanjševanju porabe plina. Pri tem se bo zasledoval cilj, da se v primeru motenj v oskrbi s plinom zagotovi dovolj plina zaščitenim odjemalcem in za delovanje tistih gospodarskih dejavnosti, ki so nujne za nemoteno izvajanje ključnih dobavnih verig v državi. V nadaljevanju je omenila, da ima agencija pomembno vlogo tudi na področju zelenega prehoda. Spremembe v rabi in proizvodnji energije prinašajo poleg širših družbenih koristi tudi velik izziv za slovenska elektroenergetska omrežja, saj so zmogljivosti na različnih lokacijah omrežja omejene in lahko povečajo padec zagotovljene kakovosti, s tem pa vplivajo na stroške operaterjev in zamude pri vključevanju novih odjemalcev ter naprav za samooskrbo. Število vlog se nenehno povečuje, kar pomembno vpliva tudi na povečanje obsega dela agencije, ki je pristojna za odločanje o sporih med odjemalci in elektrooperaterji. Konec tega leta bo agencija prvič odločala o desetletnih razvojnih načrtih elektrooperaterjev, zato bo pomemben del njenih aktivnosti v naslednjih letih povezan s spremljanjem in posodabljanjem le-teh. Med drugim je še izpostavila, da evropske direktive zavezujejo nacionalne regulatorje k vzpostavitvi spodbudnega regulativnega okolja za zagotavljanje učinkovite in prožne uporabe elektroenergetskih omrežij. V skladu s tem agencija uvaja prenovo obračuna omrežnine za uporabo elektroenergetskih omrežij, ki bo s svojimi obračunskimi elementi uporabnikom dajal ustrezne signale, da bodo ti delovali v svojo korist in korist elektroenergetskega omrežja. Nov način obračuna omrežnine se bo začel uporabljati 1. 1. 2024. V letu 2023 pa bodo aktivnosti agencije usmerjene v ozaveščanje uporabnikov o spremembah njihovih navad in priložnostih, ki jih prinašajo spremembe v rabi omrežij. Program dela je obravnavala tudi Komisija Državnega sveta za lokalno samoupravo in regionalni razvoj in ga podpira. Odbor je brez razprave sprejel sklep, s katerim predlaga Državnemu zboru, da sprejme Sklep o soglasju k Programu dela in finančnemu načrtu Agencije za energijo za leto 2023 z dne 29.

Spoštovana predsedujoča, gospodična Izabela, spoštovana predsednica, spoštovane kolegice in kolegi! Agencija za energijo pristojnemu matičnemu delovnemu telesu Državnega zbora vsako leto podrobno predstavi svoje letno poročilo ter program dela in finančni načrt za prihajajoče koledarsko leto. Agencija ni samo pomemben regulator na trgu električne energije, kot takšna ima ogromno pomembnih nalog in pristojnosti, ki jih lahko razdelimo v več sklopov. Ključna naloga je regulirani nadzor nad pravilnostjo obračunavanja omrežnin operaterja pri dobavi električne energije. Na ta način agencija skrbi, da se omrežnine ne zaračunavajo nad upravičenimi stroški, če te naloge ne bi opravljala, bi lahko končni uporabnik plačal višjo ceno kot jo plačuje sedaj. Med njene naloge spadajo tudi nadzor in preverjanje operaterjev, kar pomeni, da skrbi, da operaterji v zadostni meri vlagajo v zmogljivost distribucijskih omrežij in posledično omogočajo kakovostno in varno distribucijo električne energije in zemeljskega plina do končnih uporabnikov. Na podlagi sprejetega dokumenta, ki ga je predstavila agencija, v Poslanski skupini Socialnih demokratov poročilo, finančni načrt ter program dela ocenjujemo kot zgledno in kvalitetno pripravljene. Menimo tudi, da je ključna naloga oziroma vloga agencije možnost odločanja o sporih med uporabniki in operaterji, saj lahko agencija nudi zaščito uporabnikom, ki so največkrat šibkejša stranka v postopku. Socialni demokrati menimo, da mora imeti agencija ključno vlogo pri zaščiti končnih potrošnikov, saj bo le tako končnega potrošnika obvarovala oziroma mu zagotovila, da bo za svoje plačilo dobil energent, ki bo najvišje kakovosti ter hkrati dobavljen brez kakršnih koli motenj. Spremljanje, opozarjanje ter reševanje problemov, s katerimi se srečujejo najranljivejši posamezniki naše družbe, je vsakdanjik Socialnih demokratov in ne bomo se sprijaznili oziroma dovolili, da se energetska revščina povečuje, ravno obratno. Moramo jo zmanjševati, saj ima vsakdo v naši družbi pravico do dostopa do energenta, ki mu omogoča dostojno in kvalitetno življenje. O energetski revščini smo v tej dvorani povedali že ogromno, a moramo ponovno poudariti, da Vlada ter pristojno ministrstvo pravočasno sprejemajo ter predlagajo ukrepe, ki blažijo posledice draginje energentov. Naloge in pristojnosti agencije so še kako pomembne, predvsem pa je pomembno, da jih le-ta lahko izvaja kvalitetno in seveda tudi učinkovito. Poslanska skupina Socialnih demokratov bo Sklep o soglasju k Programu dela in finančnemu načrtu Agencije za energijo za leto 2023 podprla. Hvala lepa. Hvala. Poslanska skupina Svoboda, Tomaž Lah. Spoštovana trenutno predsedujoča, hvala za besedo. Spoštovana direktorica agencije, spoštovane kolegice in kolegi! Danes bomo poslanci Državnega zbora odločali o soglasju k Programu dela in finančnemu načrtu Agencije za energijo. Ta s svojimi pristojnostmi vpliva na razvoj varnih, zanesljivih in učinkovitih sistemov za prenos in distribucijo električne energije in zemeljskega plina. Med njenimi nalogami so tudi nadzor trga z električno energijo in zemeljskim plinom, zanesljiva oskrba z zemeljskim plinom ter naloge na področju obnovljivih virov in učinkovite rabe energije. Program dela in finančni načrt agencije sta v določenih delih vsako leto precej predvidljiva, spet v drugih pa njuno vsebino v posameznem letu narekujejo aktualna dogajanja. Številni izzivi vznikajo iz prepletanja ciljev in usmeritev energetske in podnebne politike. Med naštetimi posebej izstopa zeleni prehod, s spremenjenimi geopolitičnimi okoliščinami in nastankom kriz pa so potrebni ustrezni energetski protidraginjski ukrepi, pa tudi diverzifikacija proizvodnih virov in učinkovita raba energije. Energetska kriza je torej okrepila zavedanje o nujnosti korenitejših sprememb v energetiki in hitrejšega prehoda od besed k dejanjem. Agencija ima kot energetski regulator pri zelenem prehodu pomembno vlogo, saj elektrooperaterje usmerja v učinkovito izvajanje dejavnosti in njen ustrezen razvoj. Prav tako je agencija med tistimi, ki opozarjajo na nujnost sprememb na področjih, ki so za učinkovito izpeljavo zelenega prehoda ključna, so pa bila dolga leta preveč zapostavljena. Takšen primer so denimo neustrezna načrtovanja in prepočasen razvoj nizkonapetostnega omrežja. Veliko povečanje povpraševanja po priključitvi naprav za samooskrbo, ki je v zadnjem času ob vseh omenjenih spremembah zelo poskočilo, je resnost težav še dodatno poudarilo. Verjamemo, da bo Agencija za energijo vse svoje naloge, povezane s temi vprašanji, še naprej opravljala odgovorno in učinkovito in bo tako upravičila svoje poslanstvo na poti v zeleni prehod in podnebno nevtralnost z ustreznimi rešitvami v korist celotni družbi. Delo agencije je povezano tudi z izvajanjem zakonodaje, ki smo jo za blažitev energetske krize in visokih cen energentov sprejeli poslanke in poslanci. Sprejem ukrepov, povezanih z obvladovanjem nepričakovanih kriznih razmer na trgu z energijo, je bil nujen in prepotreben, a lahko brez ustreznega nadzora nad njihovim izvajanjem izgubi na pomenu. Agencija za energijo je tista, ki bo bdela nad ustreznostjo izvajanja ukrepov in skrbela za varstvo odjemalcev.Nasploh je mogoče iz vsebine programa dela agencije jasno zaznati, da agencija tudi v prihodnje, tako kot vsa leta doslej, na prvo mesto postavlja odjemalca, hkrati pa se pri svojem delu osredotoča na dobrobit vseh udeležencev na energetskih trgih. Pri aktivnostih agencije pa ne gre samo za zaščito pravic uporabnikov, temveč tudi za njihovo ozaveščanje, predvsem o potrebnih spremembah njihovih navad in o priložnostih, ki jih prinaša razvoj v smeri zelenega prehoda. Tudi to je po mnenju Poslanske skupine Svoboda izjemno pomemben vidik delovanja energetskega regulatorja. Agencija je v programu dela in finančnem načrtu še enkrat več na izjemno nazoren in zelo pregleden način predstavila poslanstvo in dolgoročne cilje, izvajanje svojih nalog ter prioritete v naslednjem letu. Finančni načrt ostaja v podobnem okviru kot doslej, prav tako ne načrtujejo dodatnih zaposlitev. Ob tem pa v programu ponovno izpostavljajo kadrovsko problematiko, s katero se zadnja leta vedno bolj soočajo, predvsem neuspele razpise za nova delovna mesta za nekatere strokovnjake, kot na primer na področjih energetike in informacijske tehnologije, in odliv nekaterih strokovnjakov, predvsem zaradi plačnih omejitev javnega sektorja in višjih plač v energetskih podjetjih. Rešitev za te težave bo treba najti Predstavitev programa na matičnem delovnem telesu je bila temeljita, natančna in tudi laiku razumljiva. Program dela in finančni načrt Agencije za energijo za leto 2023 v Poslanski skupini Svoboda ocenjujemo kot kakovosten in pregleden dokument,

Izabela, hvala lepa za besedo. Pozdravljeni predsednica, direktorica agencije, poslanke in poslanci! Skladno z zakonom svet Agencije za energijo najpozneje do 30. septembra tekočega leta sprejme program dela in finančni načrt agencije za prihodnje leto in ga pošlje v sprejetje Državnemu zboru. Agencija na področju električne energije je za naslednje leto kot eno najpomembnejših nalog opredelila implementacijo nove metodologije obračunavanja omrežnine za elektroenergetska omrežja, katere cilj je zagotavljanje prožne učinkovite uporabe sistema, kjer bo vsak uporabnik omrežja kril stroške, ki jih povzroča omrežju. Agencija bo na podlagi metodologije regulativnega organa za operaterja distribucijskega prenosnega sistema določila regulativni okvir za regulativno obdobje od leta 2024 do 2028. Na področju obnovljivih virov in soproizvodnje ter učinkovite rabe energije je potrebno omeniti, da je višja cena električne energije na svetovnem trgu prispevala k povečanju vlog za izgradnjo individualnih sončnih samooskrbnih elektrarn. Naloga agencije mora biti tudi na področju spodbujanja izgradnje samooskrbnih sončnih elektrarn v okviru takšnih projektov, kjer bi se iskalo rešitve, da se omogoči oddajo in oskrbo z električno energijo tudi tistim, ki jim je bilo zavrnjeno soglasje, ne da bi pri tem morali posegati v omrežje. Zato bi moral biti pomemben del aktivnosti v letu 2023 naložba v nizkonapetostna omrežja, ki so največji zaviralec za zeleni prehod. Prav tako je potrebno povedati, da je Evropska komisija prepoznala, da obstaja resno tveganje, da Slovenija zastavljenega 27-odstotnega deleža obnovljivih virov energije do leta 2030 ne bo izpolnila, zato smo bili pozvani k dodatnim ukrepom za olajšanje izdajanja dovoljenj za projekte obnovljivih virov energije. Na področju zemeljskega plina se energetska kriza odraža tudi v negotovosti oskrbe z zemeljskim plinom in visokih cenah plina. V letu 2022 agenciji nova zakonodaja nalaga tudi dodatne naloge ─ spremljanje porabe in skladiščenje plina. Slovenija nima lastnih virov zemeljskega plina, skladišč zemeljskega plina ali terminalov za utekočinjen zemeljski plin. V letu 2021 smo največ plinov uvozili iz Avstrije, 85 %, ostalo iz Rusije. Trg z Italijo, od koder se je pred leti uvažal tudi plin iz Alžirije, pa je popolnoma zastal. Prejšnja vlada pod vodstvom Janeza Janše je obiskala Alžirijo z namenom, da bi Sloveniji zagotovili dodatne količine zemeljskega plina in tudi nafte. Takratni zunanji minister Anže Logar se je srečal s predsednikom Alžirije,predvsem pa je bil pomemben pogovor z vodstvom državne energetske družbe Sonatrach, saj gre za največjo energetsko družbo na afriškem kontinentu. Na podlagi tega sta ministra tega sta ministra mag. Bojan Kumer in Tanja Fajon 15. novembra v Alžiriji podpisala memorandum o nadaljnjem sodelovanju med državama. Na koncu je treba omeniti tudi kadrovsko problematiko, s katero se sooča agencija. V naslednjem letu agencija sicer ne načrtuje novih zaposlitev, se pa že dlje časa sooča z neuspelimi razpisi, predvsem zaradi plačnih omejitev in odlivov lastnega kadra v podjetja, ki jih regulira. Kot eno od rešitev vidi izstop iz plačnega sistema javnih uslužbencev. Kot je razvidno iz dopisa, ki smo ga prejeli prejšnji teden v Državni zbor, rešitev prav tako podpira tudi svet Agencije za energijo. Poslanska skupina Slovenske demokratske stranke programu dela in finančnemu načrtu Agencije za energijo za leto 2023 ne bo nasprotovala. Hvala. Končali smo s predstavitvijo stališč poslanskih skupin. O Predlogu sklepa o soglasju k Programu dela in finančnemu načrtu Agencije za energijo za leto 2023 bomo v skladu s časovnim potekom seje zbora odločali

Predlog zakona je v obravnavo zboru predložila Vlada. Za dopolnilno obrazložitev predloga zakona dajem besedo predstavniku Vlade, državnemu sekretarju na Ministrstvu za javno upravo,

Lepo pozdravljeni! Hvala za besedo, predsedujoča. Spoštovani poslanke, poslanci! Dovolite mi, da na kratko predstavim Predlog zakona o spremembi Zakona o državni upravi, ki ga zaradi dveh manjših sprememb vlagamo po skrajšanem postopku. Torej, gre za dve manjši spremembi, in sicer za 32.a člen, kjer se predlaga črtanje določb zadnje novele zakona, ki ureja prenos področja verske svobode z Ministrstva za kulturo na posebno vladno službo, in ker določbe tega še niso bile izvršene, prenos je bil predviden šele s 1. januarjem, dajemo področje verske svobode ponovno nazaj na Ministrstvo za kulturo. Navedena rešitev je sistemsko pravno ustrezna, saj prvi odstavek 14. člena Zakona o državni upravi določa, da upravne naloge opravljajo ministrstva, organi v njihovi sestavi in upravne enote, medtem ko se vladne službe skladu s prvim odstavkom 25. člena Zakona o vladi ustanovijo za organizacijsko, strokovno in drugo pomoč pri delovanju Vlade in usklajevanju dela ministrstev. drugi točki spremembe pa gre za 74.č člen, kjer se vzpostavlja pravna podlaga, ki bo pospešila digitalizacijo državne uprave, in sicer konkretno gre za vzpostavitev informacijskega sistema za upravljanje in razvoj zaposlenih v državni upravi, krajše informacijski sistem MUZA. Ta se že izvaja, je delno oziroma večinsko financiran tudi s strani Evropskega socialnega sklada v 80 %. Cilji, ki jih zasledujemo tu, pa so pravzaprav trije. In sicer, kot sem že omenil, gre za prizadevanja za bolj digitalizirano državno upravo. Z omenjenim informacijskim sistemom se vzpostavlja pripomoček za vodje, zaposlene in seveda tudi kadrovske službe na področju upravljanja s kadrovskimi viri v državni upravi ter nenazadnje gre za optimizacijo ali pa za neke sodobne čase kadrovskih postopkov in zmanjšanje administrativnih bremen v državni upravi. upravi. Trenutno stanje je, žal, še vedno, da so to Exceli in podobno, s tem informacijskim sistemom, za katerega se zdaj vzpostavlja pravna podlaga, pa bo to malce bolj sodobno. Seveda ob tem skrbimo tudi za načelo minimalne obdelave osebnih podatkov,saj smo v luči tega tudi spremenili povezovalni znak v davčno številko, prej je bil EMŠO, ta je upošteval še malce preveč podatkov in seveda je bilo gradivo usklajeno tudi z informacijskim pooblaščencem, ki ga ni ugotovil nobene neskladnosti, pravzaprav edino tveganje, največje tveganje ocenjuje ravno to, da bi se sprejem novele zakona zamaknil. Toliko. Hvala lepa za pozornost.

Spoštovana predsednica, spoštovana nadomestna predsednica Izabela, državni sekretar in spoštovani kolegi poslanci! Odbor za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo je omenjeni predlog zakona obravnaval na 3. seji 3. novembra 2022, med katero je predstavnik predlagatelja podal uvodno dopolnilno obrazložitev vsebine predloga zakona ter predstavil bistvene rešitve, ki jih prinaša. Predstavnica Zakonodajno-pravne službe je pojasnila pripombe iz pisnega mnenja ter opozorila, da je treba določeno določbo predloga zakona zapisati bolj jasno, določno in sistematično. Predstavnik Državnega sveta je dejal, da je Komisija Državnega sveta podprla predlog zakona, povedal, da so med razpravo izrazili podporo digitalizaciji v državni upravi in se zanimal tudi o razlogih za prenos področja verske svobode. V razpravi sta poslanca iz Poslanske skupine Slovenske demokratske stranke omenila, da so maja 2022 predlagali predlog zakona, ki je vseboval iste rešitve, razen v delu, ki se nanaša na prenos področja verske svobode, in dejala, da Vlada ni podprla njihovega predloga zakona. Glede predlaganega prenosa področja verske svobode sta povedala, da je le-ta problematičen in neustrezen, saj so verske skupnosti najmnožičnejša oblika civilne družbe v državi ter da predlagana ureditev ne bo odražala pomembnosti področja. Poslanka iz Poslanske skupine Nova Slovenija – krščanski demokrati je podprla predlog zakona v delu, ki se nanaša na digitalizacijo uprave, medtem ko se je glede prenosa področja verske svobode zanimala o razlogih za prenos in o predvideni organizacijski obliki, znotraj katere bo na ministrstvu obravnavano omenjeno poročilo in področje. Ob tem je poudarila potrebo po večji avtonomnosti področja in večji podpori pristojnega ministrstva oziroma Vlade. Predstavnik predlagatelja je med razpravo podal dodatna pojasnila, odgovoril na zastavljena vprašanja ter med drugim podrobneje pojasnil razloge, zakaj Vlada ni podprla predloga zakona, vloženega s strani poslank in poslancev maja 2022, ter kot razlog za prenos področja verske svobode omenil, da služba Vlade v skladu z zakonom ne more opravljati upravnih nalog. V nadaljevanju odbor ni sprejel oziroma so postali brezpredmetni amandmaji poslanske skupine SDS, medtem ko je odbor sprejel amandma poslanskih skupin Svoboda,

predsedujoča, spoštovane kolegice, spoštovani kolegi! Racionalizacija dela državne uprave je ključnega pomena, saj se kompleksnost sistema povečuje iz dneva v dan in skozi vsak zakonski ter podzakonski akt, ki ga sprejmejo Državni zbor, državni organi ter ostale specializirane agencije v državnem ustroju. Pomembno je, da si prizadevamo za maksimalizacijo učinkov državne uprave in za zagotavljanje ustrezne podporne infrastrukture pri ustvarjanju učinkov. V luči prizadevanj Vlade za maksimalizacijo učinkov državne uprave v Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvi Zakona o državni upravi izpostavljamo potrebo po črtanju določb prejšnje novele, ki ureja prenos verske svobode z Ministrstva za kulturo na posebno službo Vlade, pristojno za verske skupnosti. Iz pravno-sistemskega vidika namreč ugotavljamo,da je bolj smiselno, da je področje verskih skupnosti opredeljeno znotraj ministrstva. Z vidika tega predloga spremembe zakona si tako prizadevamo, da se vladne službe ustanovijo za organizacijsko, strokovno in drugo pomoč, ki celovito upravljajo z delovnim področjem verske svobode v okviru Ministrstva za kulturo. Digitalizacija je proces, ki pomembno vpliva na učinkovitost in kvaliteto delovnih procesov. Tako digitalizacija tudi v državni upravi zagotavlja ustrezno podporno infrastrukturo, ki zaposlene razbremeni pri uresničevanju njihovih odgovornosti. Zato podpiramo predlog 74.č člena, ki vzpostavlja pravno podlago za izvedbo projekta informacijskega sistema za upravljanje in razvoj zaposlenih v državni upravi. Projekt se uvaja pod kratico MUZA. Pravzaprav je obstoj tega projekta muza prav vsakomur, ki si nadeja celovitega uresničevanja razvojnih ciljev glede digitalizacije državne uprave, konkretne podpore za vodje, zaposlene in kadrovske službe na področju politike upravljanja s kadrovskimi viri v organih državne uprave in optimizacije kadrovskih postopkov ter zmanjševanja administrativnih bremen za zaposlene s pomočjo informacijske tehnologije. Hvala. Hvala. Poslanska skupina Svoboda, Janja Sluga. Hvala. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o državni upravi prinaša dve spremembi in popravlja novelo iz lanskega leta. Ta je namreč predvidela prenos področja verske svobode s pristojnosti ministrstva za kulturo na novo vladno službo, pristojno za verske skupnosti, z utemeljitvijo, da bo tako zagotovljena večja stopnja samostojnosti pri opravljanju nalog. Prenos je predviden z začetkom leta 2024. Zakonodajno-pravna služba je takrat opozarjala, da takšen prenos na vladno službo ni primeren. Upravne naloge namreč v skladu z zakonom izvajajo ministrstva in drugi upravni organi, ne pa vladne službe, ki so zadolžene za izvajanje organizacijske in strokovne pomoči Vladi. S predmetno novelo se torej določa, da naloge na področju verske svobode še naprej opravlja Ministrstvo za kulturo, v okviru Urada za verske skupnosti. Druga sprememba pa se nanaša na uveljavitev pravne podlage za vzpostavitev informacijskega sistema za upravljanje s kadrovskimi viri. Obstoječa centralna evidenca podatkov se bo povezovala z novim informacijskim sistemom z namenom prenosa podatkov za izvedbo kadrovskih postopkov javnih uslužbencev. Podatki iz centralne kadrovske evidence se bodo prenesli avtomatsko, zmanjšanje administrativnih ovir pa bo pomenilo prihranek časa in učinkovitejše upravljanje s kadri. Predlog zakona sledi ciljem digitalizacije državne uprave in prinaša rešitve, ki so v skladu s Strategijo razvoja javne uprave 2015–2020 in Strategijo razvoja Slovenije 2030. Iz teh je razvidno zasledovanje ciljev na področju prenove in posodobitve javne uprave z namenom povečanja učinkovitosti. V Poslanski skupini Svoboda podpiramo ukrepe v smeri vzpostavitve sodobnega informacijskega sistema znotraj organov državne uprave oziroma znotraj celotnega javnega sektorja. Tudi v koalicijsko pogodbo smo vključili zavezo, da bomo digitalizirali večji del javnega sektorja. Javni sektor mora slediti digitalni preobrazbi družbe, da je sposoben ljudem zagotavljati učinkovit in kvaliteten servis. Poenotenje državnih informacijskih sistemov je eden izmed ukrepov, ki gredo v tej smeri in pozitivno vplivajo na optimizacijo delovnih procesov, kar pa je tudi cilj obravnavane novele. Predlog zakona bomo seveda soglasno podprli. Hvala. Poslanska skupina Slovenske demokratske stranke, Anton Šturbej.

V delu, s katerim se strinjamo, Vlada ponavlja naš predlog, ki smo ga vložili maja letos. Takrat je Vlada našemu predlogu, kjer smo predlagali identično rešitev, Torej, Vlada uvaja pravno podlago za izvedbo projekta postavitve informacijskega sistema za upravljanje in razvoj zaposlenih v državni upravi, tako imenovani projekt MUZA, ki se že izvaja. Menimo, da je potrebno uresničiti razvojni cilj glede digitalizacije državne uprave, vzpostavitve in delovanja informacijskega sistema MUZA ter optimizacije kadrovskih postopkov in zmanjševanja administrativnih bremen s pomočjo informacijske tehnologije. S predlogom se vzpostavlja tudi pravna podlaga za pridobivanje minimalnega obsega podatkov iz centralne kadrovske evidence, pri čemer se upošteva načelo minimalne obdelave osebnih podatkov, saj je kot povezovalni znak namesto EMŠA predlagana davčna številka. Vlada je junija letos v svojem mnenju navedla, da se s predlagano spremembo zakona sicer res postavlja pravna podlaga, potrebna za podporo omenjenemu informacijskemu sistemu za upravljanje s kadri, vendar pa v okviru ministrstva v tem trenutku potekajo tudi druge aktivnosti, s katerimi je povezano oblikovanje rešitev oziroma predlogov za spremembe in dopolnitve določb celotnega osmega poglavja Zakona o državni upravi, ki ureja elektronsko poslovanje uprave. Zraven predlagane rešitve pa Vlada dodaja tudi predlog, s katerim črtajo določbo zadnje novele Zakona o državni upravi, ki ureja prenos verske svobode iz Ministrstva za kulturo na službo Vlade Republike Slovenije, pristojno za verske skupnosti. Prenos področja je bil predviden 1. 1. 2024, ta novi rok je bil določen z amandmajem, ki je bil sprejet na obravnavi v Državnem zboru. Za drugo obravnavo na odboru smo predlagali amandma, da se ohrani ureditev, ki še sploh ni prišla v veljavo, da področje verske svobode ostane v okviru posebne vladne službe, pristojne za verske skupnosti. Verske skupnosti bi imele večjo avtonomijo. Koalicija predlaganega amandmaja, s katerim bi črtali prenos področja verske svobode na Ministrstvo za kulturo, ni podprla.

Izabela, predsednica, državni sekretar, poslanke in poslanci! Krščanski demokrati učinkovito delovanje javne uprave in javnih služb vidimo kot enega ključnih dejavnikov normalne in uspešne države, ki državljanom zagotavlja okvir za gospodarjenje in urejeno sobivanje. Državna uprava mora biti sposobna pravilno in realno analizirati stanje na posameznih področjih in politiki ponujati najboljše alternative za reševanje vseh problemov v državi. Kakovostna, profesionalna, samozavestna in močna državna uprava je pogoj in podporni steber vsake uspešne politike. Stalno izobraževanje javnih uslužbencev je ključno za zagotavljanje kakovostnega in strokovnega dela javne uprave, kot pogoj za napredovanje v naziv ali v nov plačni razred bodo javni uslužbenci morali izkazati opravljena strokovna izobraževanja z delovnega področja in s področja digitalnih vsebin. Naš cilj je vitka, odzivna in k storilnosti naravnana javna uprava. To bomo dosegli z njeno optimizacijo in digitalizacijo, z delujočim internim trgom dela in z lažnimi premeščanji javnih uslužbencev. S Predlogom zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o državni upravi se uvaja nujna pravna podlaga za izvedbo projekta vzpostavitve informacijskega sistema za upravljanje in razvoj zaposlenih v državni upravi, tako imenovan sistem MUZA, ki sicer že deluje. Predlagana rešitev vzpostavlja pravno podlago za učinkovitejše izvajanje nekaterih kadrovskih postopkov za podporo izvajanju politike upravljanja s kadrovskimi viri v organih državne uprave, kar bo omogočilo učinkovitejše vodenje in upravljanje zaposlenih na posameznem kadrovskem področju. Cilji, ki jih zakon zasleduje, so prizadevanje za uresničevanje razvojnega cilja glede digitalizacije državne uprave, vzpostavitev in delovanje informacijskega sistema MUZA ter optimizacija kadrovskih postopkov in zmanjšanje administrativnih bremen s pomočjo informacijske tehnologije, kar v NSi pozdravljamo. V Novi Sloveniji pa smo mnenja, da bo s prenosom področja verske svobode ponovno pod Ministrstvo za kulturo prišlo do manjše avtonomije tega področja. Potrebno bi bilo slediti cilju višje avtonomije in boljšega sodelovanja z deležniki. Vseeno pa se nam zdi ključen dober vodja, ki bo strokoven, ki bo dobro poznal področje, odprt za dialog in bo tudi ustrezno vodil svoje sodelavce. V Poslanski skupini Nova Slovenija predlogu zakona ne bomo nasprotovali.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 Odločanje o predlogu zakona bomo v skladu s časovnim potekom seje zbora opravili danes v okviru glasovanj, pol ure po prekinjeni 9. točki dnevnega reda. S tem prekinjam to točko dnevnega reda.

V zvezi s tem predlogom zakona Odbor za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo predlaga Državnemu zboru sprejem sklepa, da predlog zakona ni primeren za nadaljnjo obravnavo. Besedo dajem podpredsedniku odbora Teodorju Uraniču za dopolnilno obrazložitev predloga sklepa.

Spoštovani! Odbor je omenjeni predlog zakona obravnaval na 3. seji 3. novembra 2022, med katero je predstavnik predlagatelja podal uvodno dopolnilno obrazložitev vsebine predloga zakona ter predstavil bistvene rešitve, ki jih prinaša, predstavnik Ministrstva za javno upravo pa je predstavil stališče Vlade k predlogu zakona. Predstavnica Zakonodajno-pravne službe je v daljši predstavitvi pisnega mnenja med drugim dejala, da je bila pravna presoja predloga zakona precej otežena, saj je obrazložitev zelo skromna. Opozorila je, da so posamezne določbe nejasne in nedodelane, kar je v nasprotju z načelom pravne države ter da predlagateljev namen, da bi se celotna materija uredila v enem zakonu, predstavlja poseg v načelo delitve oblasti, v zakonsko pristojnost Državnega zbora in v načelo legalitete, prav tako je vprašljiva skladnost nekaterih določb s posameznimi ustavnimi pravicami. Podrobneje se je dotaknila pripombe k 29. členu ter poudarila, da je treba ponovno pretehtati Rekla je, da so podali veliko pripomb glede neupoštevanja pravil nomotehnike ter med drugim izpostavila nedoločnost posameznih izrazov in neustrezno urejanje določenega področja v predlogu zakona. Podala je pojasnila glede potrebe po preoblikovanju, dodatnem pojasnilu ali pretehtanju določenih predlaganih rešitev. Državni svetnik je dejal, da je Komisija Državnega sveta podprla predlog zakona, pri čemer so menili, da gre za občutljivo in kompleksno tematiko ter poudarili, da v službi, predvsem med mladimi, vlada precej brezbrižen odnos do državnih simbolovin slabo poznavanje njihove pravilne uporabe. Na začetku razprave je bil, upoštevajoč mnenje Zakonodajno-pravne službe in Vlade, predlagan sprejem sklepa, da obravnavani predlog zakona ni primeren za nadaljnjo obravnavo. Poslanec iz Poslanske skupine Svoboda je izpostavil potrebo po poznavanju zgodovine, nato pa predstavil nekatere zgodovinske dogodke in simbole, ki so se uporabljali v preteklosti. Poudaril je potrebo po razlikovanju med pojmoma totalitarni režim in ideologija ter dodal, da se oznaka totalitaren uporablja za režime, ki so lahko katere koli ideologije. Glede prvega odstavka 29. člena je dejal, da uporabljene oznake v členu označujejo ideologije in ne režime ter nato predstavil razlike med tremi ideologijami, ki pa si med seboj niso enake, saj nimajo enakih idej. Poslanec iz iste poslanske skupine je dejal, da je velika večina predloga zakona ideološke narave ter poudaril, da veljavni zakon ni v neskladju z ustavo ter izpostavil potrebo po tehtnem razmisleku pred spreminjanjem obravnavanega področja. Poslanec iz Poslanske skupine Levica se je dotaknil pojma totalitarizem, njegovega izvora, pomena in razvoja skozi zgodovino ter dodal, da je himna najlepša na svetu, saj naslavlja bratstvo med narodi. Dodatna pojasnila sta med razpravo podala tudi državni sekretar na Ministrstvu za javno upravo in predstavnik predlagatelja, pri čemer se je slednji odzval na izražene kritike, se opredelil do mnenja Vlade, poudaril, da predlog zakona ne predstavlja ideološke teme ter izpostavil pomen simbolov v družbi in ustavno določbo glede himne. Predstavil je tudi nekatere zgodovinske dogodke, omenil uporabo simbolov totalitarnih režimov, dodal, da je predlog zakona boljši od veljavnega zakona ter da se s predlogom zakona želi nasloviti nasloviti odprta vprašanja in tudi zadeve, ki jih veljavni zakon ne naslavlja. Po končani razpravi je odbor sprejel sklep, da Predlog zakona o državnih simbolih ni primeren za nadaljnjo obravnavo. Hvala lepa. Za predstavitev stališča o predlogu matičnega delovnega telesa, dajem besedo kolegu Jožetu Tanku kot predstavniku predlagatelja predloga zakona. Izvolite. Hvala lepa za besedo in vsem lep pozdrav! Zakon o grbu, zastavi in himni Republike Slovenije je bil sprejet leta 1994, torej pred skoraj 30 leti. Od tedaj je bilo sprejetih nekaj pomembnih odločitev. Med drugim je Slovenija vstopila v Evropsko unijo, v večnacionalno skupnost, prav tako je vstopila v Nato, sprejeli pa smo tudi novo valuto. Razmere so se od tedaj pomembno spremenile in pokazalo se je, da je veljavni zakon o slovenskih simbolih na več področjih precej pomanjkljiv in zato se v praksi pojavljajo določene težave, na kar so in še opozarjajo tako strokovna javnost kot posamezniki. Slovenski demokratski stranki smo že nekajkrat predlagali spremembe Zakona o grbu, zastavi in himni Republike Slovenije, ki niso bile sprejete. Tokrat smo se odločili, da se teh problemov lotimo celovito in sistematično, zato smo pripravili in predlagali v sprejetje nov zakon, zakon o državnih simbolih, s katerim bi nadomestili obstoječega, ter še nekaj drugih aktov, ki podredno urejajo rabo naših simbolov v praksi. Z zakonom o simbolih se ureja obešanje zastave, recimo ko je na drog vpeta z daljšo stranico, ki se kar množično uporablja, čeprav je po veljavnem zakonu to prepovedano. Ureja se vrstni red obešanja zastav in uporaba grbov, če sta ta dva simbola uporabljena in izpostavljena skupaj z drugimi zastavami ali grbi. Zakon v 15. členu določa hierarhijo obešanja zastav, v naslednjem pa vrstni red obešanja zastav. Zakon določa tudi, na katerih poslopjih in prevoznih sredstvih je obvezno obešanje zastav in uporaba grba, ureja pa tudi druga ravnanja z zastavo in spodbuja njeno prostovoljno rabo.

ki kar kipijo od nacionalnega ponosa, opevajo lepoto njihove države, hvalijo njihove prebivalce, le naša himna tega nima in je izrazito internacionalistična, brez kakršnega koli opevanja nacionalnih vrednot. Še celo tujci Slovence in našo državo hvalijo kot eno najlepših, najprijaznejših, najvarnejših, pri nas pa se levi del političnega prostora nacionalnim poudarkom odreka in na daleč izogiba, pa čeprav Prešernova Zdravljica vse to vsebuje. Naša himna je prav zato, ker se izvaja samo sedma kitica, tudi ena najkrajših. Kar ni nepomembno, zakon prinaša tudi prepoved poveličevanja totalitarnih režimov, njihovih simbolov in predstavnikov. Prepovedana je tudi uporaba slovenske zastave, grba in himne v povezavi s totalitarnimi režimi, njihovimi simboli in predstavniki. Dopustna pa je uporaba teh simbolov, totalitarnih simbolov ali pa simbolov totalitarnih sistemov, v izobraževalne namene v skladu z izobraževalnim programom, medijskim informiranjem, kulturnimi prireditvami in muzejskimi zbirkami. Nenazadnje je nadzor nad izvajanjem zakona poenoten in naložen policiji, kazni za kršitve, ki so zapisane v tolarjih, se z zakonom spreminjajo in valorizirajo v evrske. Po 15 letih, odkar imamo evro, je pa najbrž že čas, da kazni posodobimo tudi v tem zakonu. Navsezadnje je tudi evro simbol našega političnega napredka in umestitve v skupnost evropskih narodov. Zanimivo pa je, da je Vlada ta zakon zavrnila, a hkrati napovedala svojega, kar je znak, da je veljavni zakon slab in da so potrebne spremembe. Hvala lepa. Hvala za predstavitev stališča o predlogu matičnega delovnega telesa. Dajem besedo predstavniku Vlade, in sicer kolegu Juretu Trbiču, državnemu sekretarju na Ministrstvu za javno upravo. Izvolite.

Spoštovana podpredsedujoča, poslanke in poslanci! Dovolite, da predstavim mnenje Vlade glede Predloga zakona o državnih simbolih, s katerim se želi nadomestiti zdaj veljavni zakon. Na kratko, predlog je slab in ni primeren za nadaljnjo obravnavo. V zvezi s predlogom zakona pojasnjujemo, da na podlagi tretjega in četrtega odstavka 6. člena Ustave Republike Slovenije uporabo grba, zastave in himne ureja že omenjeni Zakon o grbu, zastavi in himni Republike Slovenije ter o slovenski narodni zastavi, kot povedano, sprejet leta 1994. Slovenski grb, himno in zastavo so uvedli že amandmaji k ustavi leta 1989 in 1991, veljavna ustava pa je, kot omenjeno, njihovo vsebino vključila v 6. člen. Iz obstoječih državnih simbolov, ki temeljijo na zgodovinskih dejstvih, je razvidno, da je nosilec državnosti v Republiki Sloveniji slovenski narod. Državni simboli so se tudi v več kot 30-letni zgodovini države med ljudstvom že utrdili. skladu s sedaj veljavnim zakonom, grb, zastava ter himna označujejo pripadnost Republiki Sloveniji in se smejo uporabljati le v obliki in z vsebino, ki sta določeni v ustavi in v zakonu, ter na način, kot je seveda določen z zakonom.

kar pokriva že Zakon o varstvu javnega reda in miru in nenazadnje tudi Kazenski zakonik, konkretneje v drugem odstavku 163. člena, kjer je kot kaznivo dejanje opredeljeno ravnanje posameznika, ki javno sramoti zastavo, grb ali himno Republike Slovenije, tako da obstoječa zakonodaja že sedaj v zadostni meri varuje pravilno ravnanje oziroma uporabotako pomembnih državnih simbolov. Prav tako veljavni zakon že določa tako obligatorno kot fakultativno uporabo zastave, s čimer poskrbi, da je ta vedno izobešena, kjer je to zahtevano, in hkrati omogoča izobešanje, ko je to primerno. S tem je zakonodajalec že umestil zastavo v državno in družbeno sfero kot državni simbol, vreden najvišjega spoštovanja, katerega uporaba vseeno ne more biti prepuščena zgolj neki volji in interesom fizičnih in pravnih oseb v Republiki Sloveniji. Glede uvedbe policije kot pristojnega organa Vlada poudarja, da policija uporabo državnih simbolov že nadzoruje, kot rečeno, z vidika kršitev javnega reda in miru ter morebitnih zaznavanj kaznivega dejanja po Kazenskem zakoniku. Zavzemamo se za ohranitev pristojnosti tržne inšpekcije za nadzor nad izvrševanjem določb iz že veljavnega zakona, ki se seveda nanaša na uporabo teh simbolov v tržne namene. Kar se tiče predvidenega zvišanja denarnih kazni, opozarjamo, da je pri določanju kaznivih ravnanj in sankcij zanje potrebno seveda tehtati skladu z načelom sorazmernosti med težo in pomenom neke kršitve in težo sankcije. Glede na to menimo, da so sankcije, ki jih predlagatelj predlaga, nesorazmerne. Kar se tiče uzakonitve prepovedi uporabe določenih simbolov, Vlada meni, da je takšna ureditev uporabe oziroma prepovedi uporabe določenih simbolov nesistemska in ne sodi na to področje, ki naj bo seveda izključno uporaba grba, zastave in himne Republike Slovenije ter slovenske narodne zastave, ne pa urejanje odnosa posameznih subjektov do totalitarnih režimov in uporabe njihovih simbolov. V konkretnem primeru gre tako za zelo pomembno in občutljivo materijo, ki se jo mora zakonodajalec lotevati s tako imenovano tresočo roko, zato menimo, da bi posebej pri tej temi moral predlagatelj prej opraviti obsežno posvetovanje tako s strokovno kot splošno javnostjo. V zaključku naj poudarim, da je Ministrstvo za javno upravo nenazadnje tudi že analiziralo problematiko nadzora nad zakonom in pri izvajanju zakona ugotovljene pomanjkljivosti in v nadaljevanju bo Vlada po posvetovanju s strokovno in širšo javnostjo pripravila morebitne potrebne dopolnitve obstoječega zakona. Na podlagi navedenega, ponavljam, Vlada ne podpira tega predloga zakona in predlaga Državnemu zboru, da podpre sklep odbora, torej da predlog zakona ni primeren za nadaljnjo obravnavo.

Predsedujoča, hvala za besedo. Vemo, da je v naši domovini naše državljanke in državljane zadela prenekatera stiska. Pogosto izpostavim, da smo se znašli v zgodovinskem trenutku, ko se soočamo s štirimi obrazi krize kapitalizma. Na prvo mesto bi postavil vprašanje stanovanj. Doraščajoče generacije plačujejo oderuške najemnine, do svojih stanovanj ne morejo, soočeni smo s stanovanjsko krizo. Kriza skrbstva starejših je ravno tako očitna. Imamo več kot 10 tisoč starejših, ki čakajo na mesto v domu starejših občanov, pri tem pa skrbstvo v skupnosti sploh ni vzpostavljeno ali kakorkoli resno razvito. Varne starosti skratka v tej državi ne zagotavljamo. Zdravstvo je že 30 let tarča privatizacijskih apetitov, ki so pripeljali do točke, da imamo tudi v zdravstvu problem v obsegu, ki mu lahko rečemo zdravstvena kriza. In navsezadnje, ne pozabimo, daleč največja kriza naše generacije – podnebni zlom. A s čim se, kolegice in kolegi, ukvarjamo na današnji seji?

ali na blaginjo naših državljank in državljanov. Seveda je ta zakon popolnoma neprimeren za kakršno koli nadaljnjo obravnavo. Resnični ljudje imajo resnične probleme in ne živijo v nekih političnih državnih balončkih, kjer se lahko preigravajo z verzi kulturnega boja, kot to desnica poskuša s tem zakonom o himni, zastavi in državnih simbolih. A ker smo ravno pri tej temi, naj znova izpostavim to, kar sem povedal tudi na zadevnem pristojnem delovnem telesu. Slovenska himna je najlepša himna na celem svetu, ne zato, ker je slovenska, ne zato, ker je naša, ampak zato, ker je edina, ki prepeva o bratstvu med narodi. In to, gospe in gospodje, je morda majhen, zgolj simboličen, ampak pomemben in napreden doprinos k bratstvu med narodi, ki ga moramo graditi, za katerega si mora Slovenija na mednarodnem parketu prizadevati. Toda s takimi rambo akcijami, gospe in gospodje, kot smo jih deležni danes, do tega bratstva med narodi ne bomo prišli Še več, kurjenje kulturnega boja v trenutku večplastne družbene krize pomeni tudi, da ne bomo prišli do bratstva niti v lastni domovini. Hvala. **PODPREDSEDNICA MAG. MEIRA HOT:** Hvala. Besedo ima Poslanska skupina Svoboda, zanjo kolega Bojan Čebela. Izvolite.

Spoštovana gospa podpredsednica, spoštovane kolegice poslanke, spoštovani poslanci! Danes je pred nami Predlog zakona o državnih simbolih, ki naj bi nadomestil veljavni Zakon o grbu, zastavi, himni Republike Slovenije ter o slovenski narodni zastavi. Najprej je treba poudariti, da ni prvič, da predlagatelji poskušajo v slovenski pravni red vpeljati predmetne spremembe, pravzaprav je to že njihov četrti poskus. Najbolj zanimivo pri tem pa je, da največja opozicijska stranka takšen predlog v obravnavo predloži zgolj takrat, ko je v opoziciji. To dejstvo je samo po sebi dovolj zgovorno in kaže na to, da se v ozadju skriva namen podpiranja ideoloških tem in polarizacije. Predlagatelji navajajo, da je veljavni zakon v neskladju z ustavo, saj kot slovensko himno določa zgolj sedmo kitico in ne celotne Zdravljice, kot to določa ustava. Zato predlog kot himno določa celotno Zdravljico, pri tem pa ob določenih primerih dopušča izvedbo krajše verzije, ki zajema drugo in sedmo kitico. V prvi vrsti je za predlagatelja izvedba celotne Zdravljice kot himne vprašljiva z vidika trajanja izvedbe. Himna Republike Slovenije kot takšna se je uveljavila že pred osamosvojitvijo, in sicer po sprejetju ustavnega amandmaja XII k Ustavi Socialistične republike Slovenije leta 1989. V 30-letni zgodovini naše zavesti, Slovenk in Slovencev, je izraz narodne pripadnosti, po njej smo poznani širom sveta, zato ni nikakršne potrebe po spremembi. V 6. členu ustave je določeno tudi, da uporabo grba, zastave in himne določa zakon. Zakon z določitvijo sedme kitice Zdravljice ustavno določbo zgolj konkretizira, nikakor pa ne moremo trditi, da je z njo v nasprotju. Da je sprememba himne podana predvsem zaradi delitve ljudi in odpiranja ideoloških tem, je jasno predvsem zato, ker je bila brez razprave določena brez razprave določena druga kitica, ki omenja Boga, čeprav 7. člen Ustave Republike Slovenije določa, da so država in verske skupnosti ločene. Zakaj, recimo, ni bila izbrana četrta kitica? V njej pesnik govori o enotnosti, sreči, spravi in seganju v roke. Predlagatelji tudi v tem predlogu poskušajo zopet uzakoniti prepoved poveličevanja vseh totalitarnih režimov. Ob tem je treba poudariti, kot je navedla že Vlada, da takšna vsebina ne spada v zakon, ki ureja uporabo grba, himne in zastave. Kar pa je mogoče še najbolj pomembno, treba je tudi razlikovati med pojmoma režim in ideologija. V 29. členu, ki je napisan popolnoma nestrokovno, so namreč kot režimi navedeni navedeni fašizem, nacizem, komunizem, ki pa to niso,temveč navedeni izrazi označujejo ideologije. Po tihem se vsi zavedamo, da največji trn v peti predlagateljem predstavlja zgolj en simbol, to je rdeča zvezda. Že v luči spoštovanja sodne prakse Evropskega sodišča za človekove pravice je takšen predlog neprimeren. To isto sodišče je bilo v več primerih proti prepovedi rdeče zvezde, rdeča zvezda pa predstavlja tudi vrednote narodnoosvobodilnega boja.

Tega ne morete spremeniti, pa čeprav se tako trudite. Ne moremo pa tudi mimo mnenja Zakonodajno-pravne službe. Ta je v svojem dokaj obsežnem mnenju ocenila, da so predlagane rešitve sporne z več vidikov. Posamezne določbe so nejasne, nedodelane, umanjkana je tudi konkretna obrazložitev posameznih členov. Predlog ureja tudi vsebino, ki je že vsebovana v drugih zakonih, nekatere določbe pa bolj kot na raven zakona sodijo v podzakonske akte. V Poslanski skupini Svoboda verjamemo,

Hvala lepa. Zakon o grbu, zastavi in himni iz leta 1994 je pomanjkljiv in zastarel ter mnogih situacij in razmerij, ki se pojavljajo v praksi, niti ne predvideva, zato tudi ne ureja. Prav zato smo se v Poslanski skupini SDS odločili namesto noveliranja zakona, ki smo se ga poslužili že nekajkrat in smo bili na glasovanjih zavrnjeni, za nov zakon o simbolih, s katerim bi nadomestili veljavni zakon in nekaj podzakonskih predpisov s tega področja. Žal je pri vseh dosedanjih obravnavah naših predlogov sprememb simbolov razprava iz vsebine zašla na ideološko področje, čeprav tudi ta vlada v svojem mnenju priznava, da je zakon potreben sprememb. Levičarji vseh nians vztrajno branijo slab veljavni zakon. Še posebej postane to očitno, ko se pojavi vprašanje slovenske himne. V četrtem odstavku 6. člena naše ustave je zapisano naslednje: »Himna Slovenije je Zdravljica.« Ustava ne določa, da je slovenska himna del Zdravljice, ampak Zdravljica. Zdravljica pa ni samo zadnja, sedma kitica, ampak ima sedem kitic in tega ni možno izničiti z nobeno pravno interpretacijo, tudi ne s tisto, ki jo je v svojem zavrnitvenem mnenju uporabila Vlada. Z nobeno interpretacijo ustave ni možno Prešernovo pesem zreducirati zgolj na sedmo kitico, pa še s to skrajšano izvedbo slovenske himne imajo težave celo najvišji vladni funkcionarji, čeprav se ta Kidričeva verzija slovenske himne v Sloveniji uporablja že 30 let. Na socialnih omrežjih je bilo nedavno objavljeno recitiranje himne sedanje podpredsednice Vlade in ministrice za zunanje zadeve Tanje Fajon, ki se je izgubila že pri recitiranju druge vrstice sedme kitice Zdravljice, kar je nepojmljivo. Najbrž bi ji bolj gladko šla recitacija Internacionale. Naša himna v sedmi kitici nima nič nacionalnega, le internacionalno, prav nasprotno, kot je to v himnah jedrnih držav, ki imajo izrazito nacionalno, motivacijsko in povezovalno noto. V zakonu o simbolih smo predlagali, da se celotna Prešernova Zdravljica izvaja ob državnih praznikih, ob drugih priložnostih pa v skrajšani verziji, ki jo sestavljata druga in sedma kitica, to se pravi tista internacionalna, ki govori o bratstvu S tem bi se izognili tudi takšnim zapletom, kot se je zgodil v Sočiju, ko so morali organizatorji dvakrat zavrteti slovensko himno, da so lahko v skladu s prireditvenim oziroma podelitvenim protokolom ob podelitvi zlate medalje Tini Maze sploh dvignili slovensko zastavo. Tudi uporaba slovenske zastave in grba je nedorečena.Zakon o simbolih ureja pravice intelektualne lastnine, obešanje zastav na objektih in prevoznih sredstvih, ureja se obešanje zastav narodnih skupnosti, pa hierarhija obešanja in vrstni red obešanja zastav, vodoravno ali navpično nameščanje zastave in še nekatere druge zadeve. Žal pa trenutno najbolj izpostavljeni politični predstavniki pri opravljanju svojih mednarodnih poslov ne skrbijo za spoštljiv odnos do simbolov naše države in posledično države nasploh. V zadnjih tednih se je zgodilo že nekaj tovrstnih zdrsov zunanje ministrice, ko ob njenih obiskih niso obesili slovenske zastave ali pa so uporabili zastavo druge države. Zakon natančno določa tudi uporabo grba, pomembna je tudi določba, ki prepoveduje javno poveličevanje vseh totalitarnih režimov ter njihovih preteklih in sedanjih simbolov in javno poveličevanje njihovih predstavnikov, kar je tudi v skladu s sprejetimi resolucijami Evropskega parlamenta. Smiselna je tudi prepoved uporabe slovenskih simbolov v povezavi s simboli, poveličevanjem ali predstavniki totalitarnih režimov. Prepoved uporabe totalitarnih simbolov ne bi veljala za namene izobraževanja v skladu z izobraževalnimi programi, medijskega informiranja, na kulturnih prireditvah ali v muzejskih zbirkah. Tudi ta rešitev je Vlado in nekatere v koaliciji zmotila. Vlada se je ob tem sklicevala na določbo tretjega odstavka 50. člena Ustave Republike Slovenije, ki določa pravico do socialne varnosti vojnim veteranom in žrtvam vojnega nasilja. Težko je razumeti in razložiti, kaj ima socialna varnost z uporabo in poveličevanje totalitarnih simbolov, zato tudi te obrazložitve in zadržka Vlade ni možno resno obravnavati. Glede na to, da je koalicija zakon zavrnila, bodo po 15 letih uporabe naše skupne valute – evra, kazni še naprej ostale v slovenskih tolarjih. Tudi ta del zakona za to vlado ni primeren. Če povzamemo, zakon bo slej ko prej potrebno popraviti, predvsem pa bodo morali dvigniti zavest slovenski politični predstavniki, da bodo spoštovali naše državne simbole in s tem domači in tuji javnosti pokazali, da jim je mar za našo državo. Kar pa zadeva pomembnost trenutka in reševanje krize. Pred to točko smo obravnavali zakon, kolega Kordiš, ki prenaša pristojnosti urejanja verskih

hvala za besedo. Predstavitve stališč poslanskih skupin so v imenu v resnici že dovolj jasno izražene. Predstavniki posameznih poslanskih skupin pridejo za govornico, govornico, opredelijo svoj problem s svojo temo razprave in se pozicionirajo do materije, ki jo obravnavamo. To je namen inštrumenta predstavitve stališč poslanskih skupin. Splošna razprava pa je tista, ki je namenjena raznoraznim polemikam med poslankami, med poslanci, med posameznimi političnimi strankami, ki sedimo tu notri. to, kar si je ravnokar privoščil gospod Tanko, je kršitev poslovniških določb, kršitev pravil dela Državnega zbora, zato vam, predsedujoča, predlagam, da ga opozorite, mu po potrebi, če bo s takim ravnanjem nadaljeval, izrečete tudi opomin. Hvala. Hvala lepa, kolega. Absolutno se strinjam z vami, vsebinsko odličen predlog. Kolega Tanko dejansko ste kršili poslovniška določila, polemizirali ne samo s kolegom tukaj, ampak še z marsikom, ki se ne more braniti. V tem kontekstu vas zato opozarjam za naprej, v nasprotnem pa bom izrekla opomin. Naslednja ima besedo Poslanska skupina Nova Slovenija – krščanski demokrati. Besedo ima kolegica dr. Vida Čadonič Špelič. Izvolite. Pozdravljeni vsi prisotni! Strokovna javnost ugotavlja, da je potrebna sprememba zakona o državnih simbolih. Spremembe tega zakona so bile že v preteklosti večkrat predlagane, vendar niso dobile zadostne podpore. Žal je tako tudi s tem predlogom zakona, ki ga je Odbor za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo zavrnil, češ da ni primeren za nadaljnjo obravnavo. S predlogom zakona bi se med drugim odpravilo pomanjkljivosti, na katere opozarja stroka,recimo glede pravilne uporabe zastave, načina izobešanja, pa bi se spodbudilo uporabo slovenske zastave in himne. V družbi danes vlada precej brezbrižen odnos do državnih simbolov, ki so eden od temeljev državnosti in suverenosti. Ljudje slabo poznajo tudi njihovo pravilno uporabo, kar je zelo moteče ob državnih praznikih. Od Vlade Republike Slovenije oziroma od Ministrstva za javno upravo pričakujemo, da čim hitreje opravi posvetovanje tako s strokovno kot s širšo javnostjo in pripravi spremembo veljavnega zakona. Hvala lepa. ima Poslanska skupina Socialnih demokratov, zanjo kolega Jonas Žnidaršič. Izvolite. Spoštovana predsedujoča, spoštovane kolegice, spoštovani kolegi! Socialni demokrati smo prepričani, da je vsebina predlogov zadostno, primerno in sorazmerno urejena v okviru obstoječe zakonodaje. Pri tem pa zavračamo navedbo predlagatelja zakona, da je veljavni Zakon o grbu, zastavi in himni Republike Slovenije ter o slovenski narodni zastavi v nasprotju z Ustavo Republike Slovenije. V luči tega je popolnoma neprimerno, da bi se materija Ustave Republike Slovenije spreminjala skozi predlog zakona, kot ga obravnavamo v tem trenutku. Aktualni zakon že zagotavlja obravnavo zastave Republike Slovenije v družbeni in državni sferi kot državni simbol vreden najvišjega spoštovanja. V tem kontekstu tudi ustrezno opredeljuje obligatorno in fakultativno uporabo zastave in zagotavlja, da je zastava vedno izobešena, kjer je to zahtevano in ko je to primerno. Oblika, v kateri predlog zakona uvaja policijo kot pristojni organ za nadzor nad izvajanjem oziroma preprečevanjem ravnanja z grbom, zastavo ali narodno zastavo, ki je v nasprotju z Ustavo republike Slovenije, je nepotrebna. Policija uporabo državnih simbolov že nadzoruje, in sicer z vidika kršitev Zakona o varstvu javnega reda in miru ter v sklopu 163. člena Kazenskega zakonika Republike Slovenije. Pristojnost tržne inšpekcije za nadzor nad izvajanjem določb, ki se nanaša na uporabo simbolov v tržne namene, pa naj se ohrani v pristojnosti tržne inšpekcije, ki je najprimernejši organ za to. Globa za kršitelje od 5 tisoč do kar 50 tisoč evrov? Opozarjamo, da takšna vsota vsekakor ne vzpostavlja uravnoteženega sistema sankcij z načelom sorazmernosti med težo in pomenom kršitve ter težo sankcije. Vsekakor gre za predlog nesorazmernih sankcij s strani predlagatelja. Pretekla praksa tovrstnih predlogov nakazuje, da niso deležni podpore v Državnem zboru. Referenčni primer je Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o grbu, zastavi in himni Republike Slovenije ter o slovenski narodni zastavi, ki ga je 6. februarja 2014 v zakonodajni postopek vložila skupina poslank in poslancev. 7. marca 2014 je bil postopek sprejetja zakona končan. Negativno mnenje, ki smo ga pridobili na Odboru za notranje zadeve, pa za nameček nakazuje na neprimerno pripravo tega zakona z vidika pravne in celo ustavne skladnosti. Ceterum censeo stultitiam esse delendam. Hvala. **PODPREDSEDNICA MAG. MEIRA HOT:** Hvala. Končali smo s predstavitvijo stališč poslanskih skupin. O predlogu sklepa, da predlog zakona ni primeren za nadaljnjo obravnavo, bomo v skladu s časovnim potekom seje zbora odločali danes v okviru glasovanj,

Naj na kratko podam obrazložitev k Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o voznikih. Gre za tri spremembe, tri dopolnitve, ki jih prinaša novela zakona, in sicer gre za dopolnitev določbe 20. člena Zakona o voznikih, s katero se določa, da tu pristojna Javna agencija Republike Slovenije za varnost prometa izda pooblaščeni organizaciji ali šoli vožnje pisno opozorilo, lahko tudi na podlagi ugotovitev pristojnega inšpektorata za promet in policije, če se obvestilo inšpektorata in policije nanaša na kršitve, določene v drugi točki tretjega odstavka omenjenega 20. člena. Druga sprememba, gre za spremembe in dopolnitve določb 88. in 89. člena Zakona o voznikih, s katerim se določa, da mora kandidat za voznika ali imetnik vozniškega dovoljenja, pri katerem je po prehodno opravljenem zdravstvenem pregledu ugotovljena začasna telesna in duševna nezmožnost za vožnjo motornega vozila, ponovni pregled za to sposobnost opraviti pri pooblaščenem izvajalcu zdravstvene dejavnosti. Če pa gre pri kandidatu ali imetniku vozniškega dovoljenja, kjer je bila predhodno ugotovljena trajna nezmožnost, za ponovni pregled, mora biti ta opravljen pred širšo posebno zdravstveno komisijo. In še tretja sprememba, ki jo prinaša novela. Gre za spremembo prvega odstavka 93. člena Zakona o voznikih, pri kateri se podaljšuje rok za zamenjavo vozniških dovoljenj izdanih na starih obrazcih, torej na roza karticah. Tako se za zamenjavo vozniških dovoljenj namesto veljavnega roka izdanj teh starih obrazcev določa nov skrajen rok, 10 let kasneje, zdajšnji je bil 19. januar drugo leto, tako se ta skrajni rok podaljša za naslednjih 10 let. Naj vseeno izkoristim to priložnost, ker je po ocenah približno še nekih 350 tisoč teh starih dokumentov, da pozivam državljanke in državljane, da ne čakate na zadnji rok za zamenjavo teh roza vozniških dovoljenj, ampak jih zamenjate že prej. Zlasti pa v primerih, če fotografija ne kaže več vaše prave podobe, če je sam obrazec poškodovan oziroma preveč obrabljen ali seveda iz kakršnega koli drugega razloga ni več uporabljiv. Najlepša hvala.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 Odbor za infrastrukturo, okolje in prostor je na 3. seji 3. 11. 2022 kot matično delovno telo obravnaval Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o voznikih, ki ga je Državnemu zboru v obravnavo po skrajšanem postopku predložila Vlada. Kolegij predsednice Državnega zbora je na 14. seji 20. 9. 2022 sprejel odločitev, da se predlog zakona obravnava po skrajšanem postopku. V uvodni obrazložitvi je v imenu predlagatelja državna sekretarka na Ministrstvu za infrastrukturo mag. Alenka Bratušek poudarila, da se s predlogom zakona spreminja določba tretjega odstavka 20. člena Zakona o voznikih, ki ureja izvajanje strokovnih nadzorov nadzorov Javne agencije Republike Slovenije za varnost prometa nad vsebino, obsegom, strokovnostjo in kakovostjo izvajanja dela šol vožnje, ki usposabljajo kandidate za voznike, ter pooblaščenih organizacij, ki izvajajo programe dodatnih usposabljanj voznikov. S predlagano dopolnitvijo te določbe se določa, da Javna agencija Republike Slovenije za varnost prometa izda pisno opozorilo tudi na podlagi ugotovitev obvestil inšpektorata, pristojnega za promet, in policije, če se obvestila inšpektorata in policije nanašajo na kršitve, določene v drugi točki tretjega odstavka 20. člena Zakona o voznikih, ZVoz-1. S predlogom zakona se spreminjata tudi določbi 88. in 89. člena zakona,ki urejata opravljanje zdravstvenih in kontrolnih zdravstvenih pregledov po ugotovljeni telesni in duševni nezmožnosti oziroma začasni telesni in duševni nezmožnosti za vožnjo motornega vozila. Določa se, da mora kandidat za voznika ali imetnik vozniškega dovoljenja, pri katerem je po predhodno opravljenem zdravstvenem pregledu ugotovljena začasna telesna in duševna nezmožnost za vožnjo motornega vozila, ponovni zdravstveni pregled za ugotovitev telesne in duševne zmožnosti za vožnjo motornega vozila opraviti pri pooblaščenem izvajalcu zdravstvene dejavnosti. Kandidat za voznika ali imetnik vozniškega dovoljenja, pri katerem je po predhodno opravljenem zdravstvenem pregledu ugotovljena telesna in duševna nezmožnost za vožnjo motornega vozila, pa mora ponovni zdravstveni pregled za ugotovitev telesne in duševne zmožnosti za vožnjo motornega vozila opraviti pred posebno zdravstveno komisijo. S predlogom zakona se podaljšuje tudi rok za zamenjavo vozniških dovoljenj, izdanih na obrazcih, ki ne izpolnjujejo vseh zahtev, določenih v direktivi o vozniških dovoljenjih 2006/126/ES, in sicer se določa nov skrajni rok, 19. 1. 2033. Dejala je tudi, da amandma koalicijskih poslanskih skupin upošteva pripombe Zakonodajno-pravne službe, poudarila pa je tudi, da predlog zakona ne uvaja dvojnega sankcioniranja, saj imata inšpektorat, pristojen za promet, in Javna agencija Republike Slovenije za varnost prometa različne pristojnosti. Predstavnica Zakonodajno-pravne službe mag. Sonja Bien Karlovšek je pojasnila, da je z vloženim amandmajem koalicijskih poslanskih skupin pripomba glede prehodne ureditve ureditve posameznih vprašanj prehoda iz veljavne v spremenjeno zakonsko ureditev, ki jo je ZPS podala v svojem pisnem mnenju, ustrezno upoštevana. O predlogu zakona ni bilo razprave. Brez razprave je odbor sprejel amandma poslanskih skupin Svoboda, SD in Levica za novo poglavje Prehodna določba in novi 4.a člen. Odbor je nato glasoval še o vseh členih predloga zakona skupaj in jih sprejel. Hvala. **PODPREDSEDNICA MAG. MEIRA HOT:** Hvala lepa. Sledi predstavitev stališč poslanskih skupin.

Spoštovani! S predlagano novelo zakona se spreminja vsebina določb veljavnega zakona, kjer so predpisane sankcije v primeru ugotovljenih kršitev na področju dela avtošol in drugih pristojnih organizacij, ki izvajajo izobraževanja in usposabljanja voznikov in voznikov začetnikov. Spreminja oziroma dopolnjuje se vsebina členov, kjer so določeni postopki ugotavljanja psihičnih in fizičnih sposobnosti voznikov in obveznosti, ki jih morajo opraviti pred izdajo ali podaljšanjem vozniških dovoljenj. Spreminja oziroma podaljšuje pa se tudi rok za zamenjavo tako imenovanih starih vozniških dovoljenj. 20. člen veljavnega Zakona o voznikih, kjer so opredeljene pristojnosti Javne agencije Republike Slovenije za varnost prometa, v primerih ugotovljenih kršitev določil, ki se nanašajo na delo avtošol in drugih pristojnih organizacij, ki izvajajo izobraževanja in usposabljanja voznikov in voznikov začetnikov, določa, da agencija kršitelja sankcionira že na podlagi obvestila inšpektorata, pristojnega za promet, in policije ter tudi na podlagi ugotovitev predhodno ugotovljenega strokovnega nadzora AVP. Ker pa drugačna ureditev velja za primere kršitev druge točke tretjega odstavka 20. člena, ko AVP izda opozorilo zgolj na podlagi lastnega predhodno ugotovljenega strokovnega nadzora, se s predlagano novelo določa, da AVP opozorilo izda tudi na predlog oziroma na podlagi obvestila inšpektorata, pristojnega za promet, in policije. S predlagano novelo se spreminja tudi vsebina 88. in 89. člena, kjer so določeni postopki ugotavljanja psihičnih in fizičnih sposobnosti voznika in obveznosti, ki jih mora opraviti, če je bilo med zdravniškim pregledom ugotovljeno, da je voznik začasno ali trajno nesposoben upravljati z motornimi vozili. 88. člen zakona tako spreminja način, da voznik začetnik ali imetnik vozniškega dovoljenja opravi ponovni zdravstveni pregled pred pooblaščenim izvajalcem zdravstvene dejavnosti le, če je bilo na podlagi prvega pregleda ugotovljeno, da je začasno telesno ali duševno nezmožen za vožnjo motornega vozila. Če pa je bilo na podlagi prvega zdravniškega pregleda ugotovljeno,da je voznik začetnik ali imetnik vozniškega dovoljenja telesno ali duševno v celoti nezmožen za vožnjo motornega vozila, mora zdravstveni pregled opraviti pred zdravstveno komisijo. 89. člen se spreminja na način, da mora oseba v primeru predhodno ugotovljene začasne telesne in duševne nezmožnosti za vožnjo motornega vozila ponovni zdravstveni pregled za ugotovitev telesne in duševne zmožnosti za vožnjo opraviti pri pooblaščenem izvajalcu zdravstvene dejavnosti, v primeru predhodno ugotovljene telesne in duševne nezmožnosti pa pred posebno zdravstveno komisijo. S predlagano novelo se spreminja tudi 93. člen na način, da se podaljšuje obdobje veljavnosti tako imenovanih starih vozniških dovoljenj za obdobje desetih let. Predlagatelj utemeljuje predlagano spremembo z dejstvom, da je v obtoku še približno 355 tisoč vozniških dovoljenj, izdanih na starih obrazcih, med njimi je 310 tisoč tako imenovanih roza papirnatih vozniških dovoljenj in 45 tisoč polikarbonatnih vozniških dovoljenj, ki potečejo konec letošnjega leta ter niso skladna z direktivo 2006/123/ES. Predlagan rok za zamenjavo vozniških dovoljenj se približa skrajnemu roku, določenem v direktivi 2006/126/ES, 2006/126/ES, to pa je 19. januar 2033, ki ga v svoj pravni red implementirajo tudi v Avstriji, Nemčiji in na Hrvaškem. V Poslanski skupini Svoboda bomo predlagano novelo zakona soglasno podprli. lepa. Besedo ima Poslanska skupina Slovenske demokratske stranke, zanjo kolega Bojan Podkrajšek. Izvolite. Spoštovana podpredsednica Državnega zbora, hvala za besedo! Predstavnik Vlade, kolegice in kolegi! Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o voznikih – sedanja ureditev in poglavitne rešitve v predlagani noveli zakona. Po sedanji ureditvi javna agencija izda poročilo o delu subjekta ali pisno opozorilo na podlagi ugotovitev pri strokovnem nadzoru. Novela zakona dodaja, da lahko javna agencija izda poročilo o delu subjekta ali pisno opozorilo na podlagi ugotovitev pri strokovnem nadzoru, tudi obvestil inšpektorata, pristojnega za promet, in policije. Predlagajo, da ima javna agencija tudi v primeru izdaje pisnega opozorila možnost, da le-tega izda zgolj na podlagi obvestil inšpektorata, pristojnega za promet, ali policije, tako, kot je to določeno za odvzem pooblastila za izbris šole vožnje iz registra šol vožnje, torej to je sprememba 20. člena zakona. V primeru telesne oziroma duševne nezmožnosti za vožnjo z motornim kolesom je do sedaj moral kandidat za voznika oziroma imetnik vozniškega dovoljenja opraviti ponovni zdravstveni pregled za ugotovitev telesne in duševne zmožnosti za vožnjo motornega vozila pred posebno zdravstveno komisijo. Novela zakona določa, da se pregled opravlja pri pooblaščenem izvajalcu zdravstvene dejavnosti, v primeru predhodno ugotovljene telesne ali duševne nezmožnosti za vožnjo motornega vozila pa pred posebno zdravstveno komisijo. To je sprememba 88. in 89. člena. Še tretja sprememba, rok za zamenjavo vozniškega dovoljenja je po sedanji ureditvi 12. januar 2023,

določbami direktive zagotoviti do 19. januarja 2033, po obtoku vozniškega dovoljenja, izdanega na enotnem obrazcu, ki izpolnjuje vse določene zahteve. S strani javnosti je bil večkrat podan predlog za podaljšanje roka roka za zamenjavo vozniških dovoljenj, izdanih na starih obrazcih, in uskladitev z roki za zamenjavo vozniških dovoljenj, določenimi v drugih državah članicah EU. Rok se je tako približal skrajnemu roku, ki je določen v direktivi, to je januar 2033. V Poslanski skupini Slovenske demokratske stranke predlogu zakona ne bomo HOT:** Hvala lepa. Besedo ima Poslanska skupina Nova Slovenija – krščanski demokrati, zanjo mag. Janez Žakelj. Izvolite. Najlepša hvala, gospa podpredsednica, za besedo. Spoštovani predstavnik Vlade, kolegice in kolegi! Pri predlaganem Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o voznikih naj izpostavim tri spremembe. Kot prvo in ključno spremembo bi omenil predlog podaljšanja roka za zamenjavo vozniških dovoljenj, izdanih pred 19. januarjem 2013, takih je približno 350 tisoč, datum za zamenjavo se podaljša na 19. januar 2033. Omenjeni predlog v Novi Sloveniji podpiramo. Pri drugi spremembi se z dopolnitvijo določbe tretjega odstavka 20. člena Zakona o voznikih predlaga, da ima Javna agencija Republike Slovenije za varnost v prometu tudi v primerih izdaje pisnega opozorila o pooblaščeni organizaciji ali šoli vožnje možnost, da le-tega izda zgolj na podlagi obvestil inšpektorata, pristojnega za promet, in policije. V Poslanski skupini Nova Slovenija ocenjujemo, da bi bilo treba prisluhniti Združenju šol vožnje ki se je pritožilo na to, da vsebina predloga ni bila objavljena na eUpravi, kar je onemogočilo podajo pripomb v okviru javne obravnave. Opozarjamo tudi na problem dolgih čakalnih vrst za izpitno vožnjo zaradi uvajanja dvojnega sankcioniranja, ki mu nasprotuje tako Podjetniško trgovska zbornica pri Gospodarski zbornici Slovenije kot tudi Združenje šol vožnje, obstaja verjetnost, da se bodo namesto skrajšanja čakalnih vrst za izpitne vožnje, te so ponekod tudi dva meseca ali več, le-te še podaljšale, samo izvajanje nove določbe pa bo vplivalo tudi na podražitve že tako visokih cen, tako izpitne kot tudi vseh voženj z učitelji. V Novi Sloveniji se zavedamo, da je v luči zagotavljanja varnosti prometa nujno zagotoviti ustrezno urejenost šol vožnje in dosledno nadzorovati njihovo delovanje, Javna agencija za varnost prometa pa mora skrbeti tudi za dobro nadaljnje delovanje šol vožnje. Pri tretji spremembi se v spremenjenem petem odstavku in novem šestem odstavku 88. člena Zakona o voznikih določa, da mora oseba v primeru predhodno ugotovljene začasne telesne in duševne nezmožnosti za vožnjo motornega vozila na ponovni zdravstveni pregled za ugotovitev telesne in duševne zmožnosti za vožnjo motornega vozila in to opraviti pri pooblaščenem izvajalcu zdravstvene dejavnosti, torej ne več pred posebno zdravstveno komisijo. To spremembo v NSi podpiramo. Zaradi vsega naštetega Poslanska skupina Nova Slovenija Predlogu spremembe in dopolnitve Zakona o voznikih ne bo nasprotovala. Predlagamo pa, da se v praksi preverja, ali bo sprememba 20. člena

lepa za besedo, predsedujoča. Spoštovane kolegice in kolegi! Trenutno veljavni zakon določa, da morajo vsi imetniki vozniških dovoljenj do sredine meseca januarja 2023 le-te zamenjati. dovoljenja, ki so bila izdana do 19. januarja 2013, ne ustrezajo zahtevam, ki so zapisane v direktivi Evropske unije, ki jo je Slovenija prenesla v svoj pravni red. Predlagatelji navajajo, da je trenutno v Sloveniji v obtoku še vedno okoli 355 tisoč vozniških dovoljenj, izdanih na starih obrazcih, ki pa potečejo konec tega leta. V uvodnih besedah zakona lahko preberemo, da je bil s strani javnosti večkrat podan predlog za podaljšanje roka za zamenjavo omenjenih dovoljenj, predlogi pa so šli v smeri, da se rok za zamenjavo dovoljenj približa skrajnemu roku, ki je določen v direktivi EU, in ta je 19. januar 2033. Rešitve zakonskega predloga upoštevajo podane predloge javnosti in prinašajo poleg podaljšanja omenjenih dovoljenj tudi spremembe iz 88. in 89. člena, ki urejata opravljanje zdravstvenih ter kontrolnih zdravstvenih pregledov po ugotovljenih telesnih in duševnih nezmožnostih, ter spremembe 20. člena, ki ureja izvajanje strokovnih nadzorov Javne agencije za varnost prometa nad vsebinami ter izvajanjem dela subjektov, ki usposabljajo kandidate za voznike. Predlagane cilje, predvsem pa rešitve predloga v Poslanski skupini Socialnih demokratov prepoznavamo kot dobre in jih bomo na odločanju tudi podprli. Čeprav bomo s tem zakonom, ko bo sprejet, podaljšali rok za zamenjavo starih vozniških dovoljenj, pa že sedaj apeliramo na vse pristojne organe oziroma deležnike, da bodo menjave dovoljenj potekale kar se da brez zapletov ter časovnih zamikanj, vse imetnice ter imetnike dovoljenj pa pozivamo, da svoja ostala dovoljenja zamenjajo čim prej. Hvala. Končali smo predstavitev stališč poslanskih skupin. Ker amandmaji k dopolnjenemu predlogu zakona niso bili vloženi, zaključujem drugo obravnavo predloga zakona. Odločanje o predlogu zakona bomo v skladu s časovnim potekom seje zbora opravili danes v okviru glasovanj, pol ure po prekinjeni 9. točki dnevnega reda. S tem zaključujem to točko dnevnega reda. **Nadaljujemo s****prekinjeno 8. točko dnevnega reda, to je s tretjo obravnavo Predloga zakona o spremembi in dopolnitvah Zakona o delovnem času in obveznih počitkih mobilnih delavcev ter o zapisovalni opremi v cestnih prevozih v okviru skrajšanega postopka**.

še enkrat za besedo. Spoštovane poslanke, poslanci! Dovolite, da na kratko podam obrazložitev k Predlogu sprememb in dopolnitev Zakona o delovnem času in obveznih počitkih mobilnih delavcev ter o zapisovalni opremi v cestnih prevozih. Naj uvodoma povem, da je k spremembi zakona Ministrstvo za infrastrukturo pristopilo na podlagi usklajenega predloga socialnih partnerjev. Namreč, sprememba je bila pripravljena tudi ob upoštevanju izhodišč, ki jih je na to temo zavzelo Ustavno sodišče, in sicer, da je potrebno pri določanju delovnega časa voznika pri prevozu potnikov na linijah upoštevati, prvič, posebnosti opravljanja dejavnosti prevozništva na posameznih linijah, in drugič, razlike in podobnosti v primerjavi z delavci, za katere veljajo določila Zakona o delovnih razmerjih. razmerjih. Tako bodo spremembe zakona uredile delovni čas voznikov pri izvajanju prevoza potnikov v linijskem prevozu na način, da bo glavno razlikovalno merilo pri določanju delovnega časa vrsta linije, ki jo izvaja voznik, in ne več sama dolžina linije. Predlog tako predvsem jasneje definira razliko med vozniki, ki vozijo v mestnem linijskem prometu, in vozniki, ki vozijo v medkrajevnem linijskem prometu, kot rečeno, ne glede na dolžino same linije. Namreč, ob primerjavah značilnosti, lastnosti in okoliščin dela se je ugotovilo, da obstajajo bistvene razlike med vozniki v mestnem linijskem prometu in vozniki v medkrajevnem in posebnem linijskem prometu, pri čemer razlik med vozniki v regionalnem linijskem prometu na linijah do 50 ali daljših od 50 kilometrov, kar je bila prej ločnica, praktično ni. Tako razdalja linij ni tista okoliščina, ki bi zahtevala drugačno ureditev delovnega časa, temveč je glavno razlikovalno merilo vrsta linije, torej mestna ali medkrajevna oziroma posebna linija. S to ugotovitvijo, kot rečeno, se strinjajo tako predstavniki delodajalcev kot delojemalcev. Zaradi uvedbe vrste in ne dolžine linije kot raziskovalnega merila pri določanju delovnega časa voznika pri prevozih potnikov je tako treba spremeniti in dopolniti veljavni Zakon o delovnem času in obveznih počitkih mobilnih delavcev ter o zapisovalni opremi v cestnih prevozih. Z dopolnitvijo se namreč jasneje opredeljuje, kaj točno pomeni delovni čas voznika pri mestnih in kaj pri ostalih linijskih prevozih. Tako delovni čas voznikov v mestnih linijskih prevozih ureja Zakon o delovnih razmerjih in pomeni čas od začetka do zaključka dela, ko je samo osebje na razpolago delodajalcu ali opravlja seveda svoje naloge in dejavnosti.Delovni čas voznika pri drugih linijah, torej medkrajevnih in drugih linijskih prevozih potnikov, pa se sedaj ureja s to spremembo zakona in tako pomeni čas od začetka do zaključka dela, ko je osebje na razpolago delodajalcu, razen časa razpoložljivosti, ki se ne šteje v delovni čas. Ob tem je bistveno, da je ta čas razpoložljivosti ovrednoten s kolektivno pogodbo. Ker se s spremembo zakona sočasno uvaja tudi spremenjena kolektivna pogodba, ki prinaša 100-odstotno plačilo tudi za čas razpoložljivosti do osmih ur, bo seveda učinek dejanskega izplačila za te voznike pozitiven. Zato Vlada meni, da je predlagana rešitev novele, posebej v povezavi s kolektivno pogodbo, za delavce voznike ugodnejša in zato predlagamo Državnemu zboru, da se zakon sprejme. Hvala.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 Hvala za besedo, predsedujoči. Odbor za infrastrukturo, okolje in prostor je kot matično delovno telo obravnaval Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o delovnem času in obveznih počitkih mobilnih delavcev ter o zapisovalni opremi v cestnih prevozih. V imenu predlagatelja je državna sekretarka na Ministrstvu za infrastrukturo mag. Alenka Bratušek poudarila, da se s predlogom zakona predlaga jasnejša ureditev in upoštevanje izhodišč, ki jih je zavzelo Ustavno sodišče, in sicer, da je potrebno pri določanju delovnega časa voznika pri prevozu potnikov na linijah upoštevati tako posebnost opravljanja dejavnosti prevozništva na posameznih linijah kot tudi razlike v podobnosti v primerjavi z delavci, za katere veljajo določila Zakona o delovnih razmerjih. Predlog zakona tako jasneje opredeljuje, kaj pomeni delovni čas voznika pri mestnih linijskih prevozih in kaj pri ostalih linijskih prevozih, ne glede na dolžino linije. Delovni čas voznikov v mestnih linijskih prevozih potnikov tako ureja Zakon o delovnih razmerjih in pomeni čas od začetka do zaključka dela, ko je vozno osebje na razpolago delodajalcu ali opravlja svoje naloge ter dejavnosti. Delovni čas voznika pri ostalih linijskih prevozih potnikov pa ureja ta zakon in tako pomeni čas od začetka do zaključka dela, ko je vozno osebje na razpolago delodajalcu ali opravlja svoje naloge ter dejavnosti, razen časa razpoložljivosti, ki se ne upošteva v delovni čas. Predstavnica Sindikata delavcev prometa in zvez Slovenije je poudarila, da v primerjavi z večino držav EU, kjer obstajajo avtobusna podjetja, ki so specializirana bodisi za mestni v Sloveniji avtobusna podjetja, ki hkrati opravljajo storitve mestnega in linijskega prometa ter turistične prevoze in jih opravljajo isti vozniki. Rešitev, ki jo vsebuje predlog zakona, bo jasneje definirala delovni čas voznika glede na slovenske specifike, kar pomeni, da bodo imeli vozniki, ki opravljajo vožnjo v mestnem prometu, brez izjem plačni sistem urejen po času od začetka do zaključka dela. Predsednik Sindikata voznikov avtobusov Slovenije pa je v zvezi s predlagani spremembami poudaril, da gredo po njihovem mnenju te v škodo voznikov, saj se z njimi vozniki na linijskih prevozih izenačujejo z mobilnimi delavci. To pomeni, da bodo vozne linije do 50 kilometrov spadale pod linije mobilnih delavcev, s čimer se voznikom čas razpoložljivosti ne bo štel v delovni čas. Linije do 50 kilometrov se namreč urejajo po Zakonu o delovnih razmerjih, ki ne pozna časa razpoložljivosti efektivnih in doplačilnih ur, so pa te v praksi trenutno upoštevane oziroma se obračunavajo. S predlagano spremembo zakona se po njihovem mnenju vozniku ne bo upošteval ves delovni čas oziroma vsa prisotnost na delu, temveč bo izločen čas razpoložljivosti. Razprava o predlogu zakona je bila v celoti osredotočena na navedbe predstavnika Sindikata voznikov avtobusov Slovenije, da predlagane zakonske rešitve poslabšujejo položaj voznikov avtobusov. Iz Poslanske skupine Levica je bil v zvezi s tem izražen poziv predlagatelju, da se opredeli do navedb sindikata. Državna sekretarka je potem pojasnila, da je vsebina predloga zakona rezultat dolgotrajnih usklajevanj med socialnimi partnerji in po mnenju predlagatelja nedvoumno prinaša prinaša koristi za voznike avtobusov v primerjavi s trenutno ureditvijo. Glede opredelitve in vrednotenja ur za razpoložljivost pa je pojasnila, da ta tematika ni predmet predlaganega zakona, temveč je urejena v kolektivni pogodbi in se v zvezi s tem s sprejetjem predloga zakona nič ne spreminja. Predstavnica Sindikata delavcev prometa in zvez Slovenije je pritrdila navedbi državne sekretarke, da plačilo za čas razpoložljivosti ni predmet sprememb predloga zakona. Dejanska sprememba je v tem, da bo imel po novem voznik priznan polni delovni čas, se pravi osem ur, ne glede na dejansko opravljene ure znotraj osemurnega delovnika, torej tudi za čas razpoložljivosti. Poudarila je, da je to bistvena sprememba v primerjavi z dosedanjo ureditvijo, ko marsikateri voznik kljub vsej razpoložljivosti na mesečni ravni ni dosegel zahtevanih ur za polni delovni čas in je dobil razliko do polnega delovnika plačano iz naslova tako imenovanih doplačilnih ur, ki pa ne dosegajo stoprocentne urne postavke. Po razpravi je odbor sprejel amandma koalicijskih poslanskih skupin k 3. členu in nato glasoval še o vseh členih predloga zakona skupaj in jih sprejel. Hvala Hvala. Sledi predstavitev stališč poslanskih skupin. Besedo ima Poslanska skupina Slovenske demokratske stranke, zanjo gospod Jožef Jelen. Izvoli. Predsedujoči, hvala lepa za besedo. Lep pozdrav vsem! Vlada Republike Slovenije je v Državni zbor vložila novelo Zakona o delovnem času in obveznih počitkih mobilnih delavcev ter o zapisovalni opremi v cestnih prevozih, ki bo uredila delovni čas voznikov pri izvajanju prevoza potnikov v linijskem prevozu na način, da je glavno razlikovano merilo vrsta linije, ki jo izvaja voznik, in ne več dolžina linije, pri tem pa naj bi bilo to tudi v soglasju s socialnimi partnerji. Kot smo izvedeli na seji Odbora za infrastrukturo, okolje in prostor, ki je obravnaval omenjeni zakon, to ni tako, saj zakon ni bil usklajen z vsemi deležniki, na katere se spremembe zakona nanašajo. Pri tem naj izpostavim Sindikat voznikov avtobusov Slovenije, ki je svoje pomisleke izpostavil na sami seji odbora, ter Sindikate Podravja, ki so svoje pripombe podali tudi pisno. Glavni problem, ki ga sindikati izpostavljajo in se vleče že leta, večkrat pa ga je obravnavalo tudi sodišče, je delovni čas voznikov. Ta namreč ni za vse voznike upoštevan v skladu z Zakonom o delovnih razmerjih, ki določa, da je delovni čas efektivni delovni čas in čas odmora, Efektivni delovni čas pa je vsak čas, v katerem delavec dela, kar pomeni, da je na razpolago delodajalcu in izpolnjuje svoje delovne obveznosti iz pogodbe o zaposlitvi – kot temu pravijo vozniki, ključ noter, ključ ven. Določenem delu voznikov, to je tistim, ki vozijo na linijah do 50 kilometrov, se namreč delovni čas obračuna v skladu z Zakonom o delovnem času in obveznih počitkih mobilnih delavcev ter o zapisovalni opremi v cestnih prevozih, kar v praksi pomeni, voznikov delovni čas je čas priprave, pospravljanja vozila, čas vožnje in čas malice ter dežurstvo na delovnem mestu. Med postanke voznikov se šteje tudi efektivni delovni čas, kar pomeni tudi manjše plačilo voznika, ki je sicer v službi, ni po opravljal vožnje. Ta čas se imenuje čas razpoložljivosti, pri tem pa vozniki mnogokrat presežejo mesečno delovno obveznost kot čas odsotnosti od doma, ne dosežejo pa mesečne delovne obveznosti kot delovnega časa. Na primer, voznik je z vsemi postanki od doma odsoten do 15 ur, v mesečno delovno obveznost pa se mu šteje le 7 ur za čas vožnje. Na koncu meseca tako nima opravljenih 176 ur, ampak 154 ur, od doma pa je bil odsoten na primer 230 ur. Zakon o delovnem času in obveznih počitkih mobilnih delavcev ter o zapisovalni opremi v cestnih prevozih tako ne določa, da se za linijske prevoze do 50 kilometrov upošteva Zakon o delovnih razmerjih,

linija ni daljša od 50 kilometrov. V zvezi s tem je bilo izdanih tudi več sodb, med njimi tudi sodba Ustavnega sodišča

druga in tretja točka prvega odstavka 3. člena Zakona o delovnem času in obveznih počitkih mobilnih delavcev ter o zapisovalni opremi v cestnih prevozih v neskladju z ustavo ter da mora Državni zbor ugotovljene protiustavnosti iz prejšnje točke odpraviti v roku enega leta. Od izdane odločbe Ustavnega sodišča je tako minilo že 13 let, problematika pa še vedno žal ni rešena. Zaradi vsega navedenega v Poslanski skupini Slovenske demokratske stranke novele Zakona o delovnem času in obveznih počitkih mobilnih delavcev ter o zapisovalni opremi v cestnih prevozih ne bomo podprli. Na Vlado pa apeliramo, da se naveden problem reši celostno, v skladu z ustavno odločbo sodišča. Hvala lepa.

Spoštovani podpredsednik, kolegice in kolegi! Glavni cilj sprememb in dopolnitev zakona je, da se kot osnovno merilo pri določanju delovnega časa voznikov pri prevozu potnikov določi vrsta linije in ne dolžina linije, kot je določeno sedaj. S tem se upošteva stališče in odločbe Ustavnega sodišča, da je potrebno pri določanju delovnega časa voznika pri prevozu potnikov upoštevati posebnosti opravljanja prevozov na linijah tudi v primerjavi z delavci, za katere glede delovnega časa veljajo določila Zakona o delovnih razmerjih. Predlog zakona razlikuje med vozniki, ki vozijo v mestnem linijskem prometu, in vozniki, ki vozijo v medkrajevnem in posebnem linijskem prometu, ne glede na dolžino linije. Jasneje se določi delovni čas voznika pri mestnih linijskih prevozih in ostalih linijskih prevozih potnikov. Kot delovni čas se šteje čas od začetka do zaključka dela, ko je vozno osebje na razpolago delodajalcu. V Novi Sloveniji si prizadevamo, da bi Slovenija postala kraj, kjer je dovolj delovnih mest za vse državljane, kjer se vsako pošteno delo ceni in kjer je delavec, ki ga opravlja, dobro plačan. Močno gospodarstvo pomeni več sredstev in manj socialnih problemov, zato je socialni dialog ključnega pomena. Podpiramo evropske standarde varovanja pravic delavcev. Delavci morajo za svoje delo dobiti pošteno plačilo, njihova zaposlitev jim mora nuditi ustrezno raven varnosti in stabilnosti. Podpiramo kolektivne pogodbe kot pomemben pravni vir in socialni dialog kot obliko sodelovanja in sporazumnega reševanja sporov. V Novi Sloveniji ugotavljamo, da pri sprejemu te spremembe in dopolnitve zakona niso bile upoštevane pomembne pripombe Sindikata voznikov avtobusov Slovenije. Omenjeni sindikat predlagani spremembi nasprotuje, saj so predlagane rešitve zakona v škodo voznikom. Kljub jasnim in glasnim zavezam te vlade, da bo vedno spoštovala socialni dialog, ugotavljamo, da premnogi skrajšani, nujni postopki sprejemanja zakonodaje kažejo, da je zaveza Vlade vse bolj mrtva črka na papirju. Zaradi vsega naštetega v Novi Sloveniji omenjenega zakona ne bomo podprli. Hvala. Mag. Meira Hot bo predstavila stališče Poslanske skupine Socialnih demokratov. Izvoli. Hvala za besedo. Spoštovani predsedujoči, kolegice in kolegi! Zakonski predlog, ki je danes pred nami, je pripravilo resorno ministrstvo, in sicer na podlagi izhodišč, ki jih je zavzelo Ustavno sodišče v svoji odločbi z dne 16. decembra 2009. Bistvo teh izhodišč je, da je potrebno pri določanju delovnega časa voznika upoštevati tako posebnost opravljanja dejavnosti prevozništva na posameznih linijah kot tudi razlike in podobnosti v primerjavi z delavci, za katere veljajo določila ZDR-1. Predlagatelji zapišejo, da se je ob primerjavi značilnosti, lastnosti in okoliščin dela ugotovilo, da bistvene razlike obstajajo med vozniki v mestnem linijskem prometu in vozniki v medkrajevnem in posebnem linijskem prometu, pri čemer razlik med vozniki v regionalnem linijskem prometu na linijah do 50 kilometrov in na linijah daljših od 50 kilometrov praktično ni.Razdalja linij v okviru medkrajevnega in posebnega linijskega prometa tako ni tista okoliščina, ki bi zahtevala drugačno ureditev delovnega časa, temveč je glavno razlikovalno merilo vrsta linije, ki jo izvaja voznik. Po besedah predlagateljev se s prej omenjeno rešitvijo strinjajo tako predstavniki delodajalcev kot tudi delojemalcev, omenjena rešitev pa je bila vključena oziroma upoštevana tudi pri zadnji uskladitvi kolektivne pogodbe za cestni potniški promet. Cilj te rešitve, predloga, ki ga imamo danes na mizi, je glavno merilo pri določanju delovnega časa voznikov pri prevozu potnikov, in sicer to določi vrsta linije in ne dolžina linije, kot je določeno sedaj. Socialni demokrati z rešitvijo, ki je predlagana, nismo imeli težav, vse dokler se na obravnavi zakona na matičnem odboru niso pojavila diametralno nasprotna mnenja sindikalnih predstavnikov. Na eni strani smo imeli sindikalne predstavnike, ki so se se popolnoma strinjali s predlagano rešitvijo, na drugi strani pa sindikaliste, ki so govorili, da je rešitev sporna. Seveda se postavlja vprašanje, zakaj zakon ni usklajen z vsemi deležniki in zakaj je eden izmed reprezentativnih sindikatov zagovarjal stališče, da je rešitev sporna ter neusklajena? Socialni demokrati izhajamo iz delavskih gibanj in ne moremo spregledati dejstva, da zakonska rešitev ni povsem usklajena z vsemi deležniki, še posebej pa ne z vsemi predstavniki delavcev. Situacija, ki se je zgodila na matičnem odboru, v poslanske skupine vnaša dodatna vprašanja ter dvome. Hvala lepa.

Lep pozdrav! Trenutno še veljavni Zakon o delovnem času in obveznih počitkih mobilnih delavcev ter o zapisovalni opremi v cestnih prevozih ločuje med šoferji avtobusov, ki vozijo na linijah do 50 kilometrov, in tistimi, ki vozijo na linijah nad 50 Pri odmorih in počitkih na linijah daljših od 50 kilometrov se upoštevajo določbe evropske uredbe, na krajših od 50 kilometrov pa Zakon o delovnih razmerjih. No, vsaj moral bi se uporabljati, pa se že uporablja samo za šoferje v mestnih linijskih prevozih, za vse ostale pa se uporablja evropska uredba. Zaradi sistemskega kršenja zakonodaje so v Sindikatu voznikov avtobusov Slovenije vložili tožbe na Delovnem sodišču in tudi že dosegli dve pomembni zmagi. Sodišče je odločilo, da se mora tudi za odmore in počitke voznikov avtobusov v medkrajevnih linijah uporabljati Zakon o delovnih razmerjih, kar bi moral biti jasen signal politiki. Zakaj je to pomembno? Razlika med tem, ali se odmor ali počitki voznikov obravnavajo po Zakonu o delovnih razmerjih ali po evropski uredbi, je za delavce ključna, saj Zakon o delovnih razmerjih ne pozna tako imenovanega časa razpoložljivosti, ko je voznik de facto v službi, četudi v tem času recimo čaka na prevoz, in za razpoložljivost dobiva pičlih 40 % urne postavke. Za lažjo predstavo. To je tako, kot če bi natakarja po pretečenih osmih urah dela, ko v lokalu ni nobene stranke, plačali 40 %, namesto da bi mu plačali nadure. Ali denimo zdravstvenega delavca na dežurstvu po pretečenem osemurnem delovniku, ko bi čakal na novo obravnavo pacienta. Skratka, nadur v nobeni panogi ne bi več plačevali, le še razpoložljivost. Sprememba zakona, ki jo obravnavamo danes, ukinja razločevanje glede na dolžino linije in uvaja razločevanje glede na vrsto izvajanja prevoza. Povedano drugače, določbe Zakona o delovnih razmerjih se bodo uporabljale le še za voznike v mestnem linijskem prometu, za vse druge pa določbe evropske uredbe. Kar ta predlog zakona počne, je v bistvu legalizacija že obstoječe prakse, kjer avtobusni prevozniki, ki dobivajo znatne državne subvencije, vsakič znova skušajo manjšati stroške dela in pritiskajo na šoferje. Del sindikatov, Sindikat delavcev prometa in zvez Slovenije, je s prevozniškim kapitalom sicer izpogajal novo kolektivno pogodbo in nekateri delovni pogoji v panogi se dejansko izboljšujejo. Vozniki bodo po novem za vsak dan prejeli plačanih polnih osem ur vožnje, tudi če bodo del tega časa čakali na prevoz, torej bili razpoložljivi. Za razpoložljivost, plačano 40-odstotno, se bo po novem štel le še čas nad osemurnim delovnikom, a pozor, te določbe kolektivne pogodbe, ki sicer veljajo za vse voznike, ne bodo stopile v veljavo, dokler ne bo sprejet ta zakon, kar je čisti primer izsiljevanja delavk in delavcev z drobtinicami. Prej omenjeni sindikat je podpisal kolektivno pogodbo, vezano na sprejetje zakona, ki je pred nami.Zaradi kompromisarske drže tega sindikata številni vozniki protestno že izstopajo iz SDPZ, proti zakonu je tudi predsednik sindikata SDPZ v podjetju Arriva. Vlada je v spremnem dopisu k zakonu zapisala, da je vsebina zakona usklajena s socialnimi partnerji. Na laž jih je postavil Sindikat voznikov avtobusov Slovenije, ki je v Državni zbor poslal dopis z detajlnim opisom izigravanja njihovega sindikata med pogajanji za novo kolektivno pogodbo. Predlogu zakona, o katerem niti obveščeni niso bili, ker je javna obravnava potekala med poletnimi počitnicami, le 18 dni, s čimer je ministrstvo kršilo resolucijo o normativni dejavnosti, v sindikatu ostro nasprotujejo. Zakon torej ni usklajen ravno s tistimi socialnimi partnerji, ki jih vsebina tega zakona še najbolj zadeva, torej z vozniki avtobusov na medkrajevnih linijah. Ta zakon je, če si sposodimo besede iz njihovega dopisa, dober primer, citiram, »kako kapitalu uspeva delavstvo v Republiki Sloveniji spreminjati v novodobne sužnje na primeru voznega osebja v dejavnosti cestnega potniškega prometa, ki se izvaja kot gospodarska javna služba«. Naj Naj poenostavim, da bo vsem razumljivo, edino pošteno do delavcev bi bilo, da se vsaka ura vožnje ali tako imenovane razpoložljivosti, ki presega osemurni delovnik, plača kot nadura. Vse drugo je, četudi kolektivna pogodba vsaj malo izboljšuje stanje stvari, grobo izkoriščanje delavcev. V Levici zakonu Hvala. Gospod Teodor Uranič bo predstavil stališče Poslanske skupine Svoboda. Izvolite. Hvala. Spoštovani! Dolžnost vsakega predlagatelja predpisov je, da so slednji jasni in uresničljivi, da upoštevajo ugotovitve in mnenja pristojnih institucij ter morebitne sklenjene dogovore med vsemi vpletenimi deležniki. Predlagana sprememba zakona tako sledi oziroma upošteva mnenje Ustavnega sodišča, ki je zavzelo stališče, da je pri določanju delovnega časa voznika potrebno upoštevati tako posebnost opravljanja dejavnosti prevozništva na posameznih linijah kot tudi razlike in podobnosti v primerjavi z delavci, za katere veljajo določila Zdr-1 ter je vsebinsko usklajena s predstavniki delodajalcev in tistih delojemalcev, ki so izrazili željo, interes za sodelovanje pri pogajanjih o vsebini novele zakona. Upoštevaje zgornje mnenje Ustavnega sodišča se tako kot merilo za različno opredelitev delovnega časa in obvezne počitke mobilnih delavcev v cestnih prevozih ne določa več dolžina posamezne linije, temveč vrsta linije oziroma prevozov, ki jih izvajajo poklicni vozniki. Vzporedno s pogajanji o spremembah vsebine zakona pa so potekala dolgotrajna in intenzivna pogajanja o vsebini kolektivne pogodbe, ki je bila dokončno usklajena ter podpisana 12. 11. 2021. Dogovorjena in podpisana kolektivna pogodba in predmetni zakon sta ne glede na ločene postopke usklajevanja med seboj vsebinsko tesno povezana, saj 2.b člen predmetnega zakona določa, da se da se glede vrednotenja delovnega časa, časa odmora in časa razpoložljivosti v linijskih prevozih potnikov uporabljajo določbe veljavne kolektivne pogodbe za cestni potniški promet. Med pogajanji o vsebini kolektivne pogodbe pa so bile ključne in pozitivne spremembe dosežene prav pri načinu vrednotenja delovnega časa, časa odmora in časa razpoložljivosti v linijskih prevozih potnikov. Pogodba namreč za vse voznike določa, da sta v delovni čas osmih ur vključena tako čas za malico kot tudi čas razpoložljivosti, ko mora biti delavec delodajalcu vedno na voljo. V Poslanski skupini Svoboda bomo predlagano novelo zakona soglasno podprli, saj slednja v povezavi z veljavno kolektivno pogodbo izboljšuje status enega izmed 108 deficitarnih poklicev, ki jih je Zavod za zaposlovanje Republike Slovenije objavil na začetku leta 2022in 2022in sodi med tiste poklice, ki so jih tako imenovani omejitveni ukrepi proti širitvi covida-19 najbolj prizadeli. V tovrstnih primerih so kompromisi, do katerih lahko pride zgolj na podlagi nenehnih odprtih pogajanj, nujno potrebni, a ne samo med zakonodajno vejo oblasti in reprezentativnimi združenji, temveč tudi z delodajalci, ki bi z vzpostavitvijo bolj privlačnega delovnega okolja pripomogli k zajezitvi števila pripadnikov tega poklica. Hvala. Hvala. Končali smo predstavitev stališč poslanskih skupin. Ker amandmaji k dopolnjenemu predlogu zakona niso bili vloženi, zaključujem drugo obravnavo predloga zakona. Odločanje o predlogu zakona bomo v skladu s časovnim potekom seje zbora opravili danes v okviru glasovanj, pol ure po prekinjeni 9. točki dnevnega reda. S tem prekinjam to točko dnevnega reda.

Predlog zakona je na 7. seji 9. novembra 2022 obravnaval Odbor za delo, družino, socialne zadeve in invalide kot matično delovno telo. Ker po končani razpravi odbor členov predloga zakona ni sprejel, je bila druga obravnava predloga zakona na seji delovnega telesa končana. Besedo dajem predstavnikom poslanskih skupin za predstavitev stališč. Najprej dobi besedo Poslanska skupina Nova Slovenija ─ krščanski demokrati, zanjo gospod Aleksander Reberšek. Izvolite. Hvala lepa za besedo. Spoštovani podpredsednik, spoštovane poslanke in poslanci! Spreminja se način določanja pokojninske osnove v primerih, ko so zavarovanci prejemali nadomestilo plače iz invalidskega zavarovanja zaradi dela s krajšim delovnim časom. Po predlogu se jim pri odmeri pokojninske osnove ne bi več upošteval znesek nadomestila plače, temveč znesek v višini razlike med plačo, ki so jo prejemali za delo s krajšim delovnim časom, in plačo, ki bi jo prejemali, če bi isto delo opravljali s polnim delovnim časom. S predlogom bi se odpravilo dvojno znižanje, do katerega prihaja pri določanju pokojninske osnove, prvič, pri določanju nadomestila plače iz invalidskega zavarovanja zaradi dela s krajšim delovnim časom, ki se odmeri od invalidske pokojnine, ki bi zavarovancu pripadala na dan nastanka invalidnosti, ta pa se odmeri od pokojninske osnove za odmero starostne pokojnine, torej ob upoštevanju starosti zavarovanca, njegove pokojninske dobe in morebitnih dodatnih okoliščin, in drugič, ob upokojitvi zavarovanca, ki je zaradi invalidnosti delal s krajšim delovnim časom in obenem prejemal delno nadomestilo, pri čemer se upošteva plača, ki jo je prejemal glede na obseg zaposlitve in delno nadomestilo. Trenutna ureditev invalidov ne spodbuja k temu, da se po nastanku invalidnosti vrnejo na delo z delno delovno zmožnostjo, temveč jih spodbuja k zgodnji upokojitvi, to pa negativno vpliva na njihov družbeni in socialni položaj. OECD je skupaj z Evropsko komisijo in Ministrstvom za delo v okviru projekta celostne zasnove sprememb sistema pokojninskega in invalidskega zavarovanja v Sloveniji ugotovila, da je sedanji sistem nepotrebno strog do prejemnikov nadomestil iz invalidskega zavarovanja in vrnitev na delo znižuje njihov dohodek v starosti. OECD zato priporoča, naj vrnitev na delo ne vpliva na višino starostne pokojnine upravičencev do nadomestil za invalidnost, in sicer bi po mnenju OECD tisti, ki se na delo vrnejo z delno delovno zmožnostjo, morali imeti enako starostno pokojnino kot tisti, ki se odločijo, da se ne bodo vrnili na delo. V Novi Sloveniji želimo v popolnosti slediti zavezi iz 4. člena Konvencije o pravicah invalidov, ki spodbuja polno uresničevanje vseh človekovih pravic in temeljnih svoboščin za vse invalide brez kakršne koli diskriminacije zaradi invalidnosti. To nam je že uspelo z Zakonom o osebni asistenci, s svojimi prizadevanji za polno vključevanje invalidov želimo še nadaljevati, zato smo zakon, ki ga je pripravil Državni svet, na odboru tudi podprli. Koalicija je zakon zavrnila, je pa državni sekretar na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti napovedal, da bodo na ministrstvu pripravili celovito rešitev v zvezi z višino invalidske pokojnine in dohodki invalidov, ki so vključeni v delovni proces.

Hvala lepa, podpredsednik, za besedo. Spoštovane kolegice, spoštovani kolegi! Stalna in redna zaposlitev za polni ali krajši delovni čas je za delovne invalide zelo pomembna, saj jim zagotavlja finančno in socialno varnost. Poleg tega je redna oblika zaposlitve za delovne invalide pomembna tudi, ker jim zagotavlja večjo socialno vključenost, izboljšuje njihove možnosti za samostojno in neodvisno življenje ter prispeva k samostojnosti, da so kljub oviram še vedno zmožni opravljati delo, za katerega prejemajo redno plačilo. Zaradi teh razlogov bi moral biti tudi sistem pravic do nadomestil iz invalidskega zavarovanja, do katerih so upravičeni delovni invalidi z zmanjšano delovno zmožnostjo, naravnan tako, da delovne invalide motivira k ohranjanju zaposlitve oziroma da jih spodbuja k aktivnemu iskanju dela, v kolikor so prijavljeni na Zavodu za zaposlovanje. Socialni demokrati se strinjamo s predlagatelji današnje novele zakona, ki ureja pokojninsko in invalidsko zavarovanje. Strinjamo se, da so v sedanji ureditvi invalidi, ki delajo krajši delovni čas, pri odmeri pokojnine prikrajšani. Zato, da ta skupina delovnih invalidov, ki spada med ranljive skupine zavarovancev, ne bi bila več prikrajšana, bi bilo treba sprejeti takšne zakonske spremembe, na podlagi katerih bi se pri njihovi upokojitvi za pokojninsko osnovo za izračun pokojnine štela njihova plača oziroma osnova, ki bi bila preračunana na plačo, ki bi jo prejemali za polni delovni čas, in ne več invalidsko nadomestilo kot sedaj. Naš skupen cilj mora biti, da delovni invalidi čim dlje ostanejo delovno aktivni, ne glede na njihove delovne omejitve. V tem primeru gre namreč za pereč problem, ki bi ga bilo treba prednostno urediti. Pretekle parcialne rešitve pokojninske in invalidske zakonodaje so se namreč večinoma nanašale na pokojninski del, medtem ko je ostal sistem invalidskega zavarovanja nespremenjen. Da bi bilo to problematiko treba rešiti prednostno, je ocenilo tudi pristojno ministrstvo, ki je že pristopilo k pripravam celovite in ustrezne rešitve za delovne invalide, ki naj bi bila po napovedih ministrstva uveljavljena še pred sprejetjem pokojninske reforme. Zato smo Socialni demokrati podprli predlagani sklep, s katerim matično delovno telo poziva Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, da do konca leta 2022 pripravi novelo Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, s katero se bo celovito naslovilo in odpravilo anomalijo pri upoštevanju pokojninske osnove v primeru, ko je zavarovanec invalid, ki je v skladu s preostalo delovno zmožnostjo delal s skrajšanim delovnim časom od polnega ter je prejemal delovno nadomestilo za invalidnost. Hvala lepa. Hvala. Gospod Miha Kordiš bo predstavil stališče Poslanske skupine Levica. Izvoli. Predsedujoči, hvala za besedo. Slovenska pokojninska zakonodaja je precej zahteven in obsežen kos, ki posega na kar veliko področij našega življenja. Zato ne preseneča, da je prestreljena z raznoraznimi krivicami, da se te krivice poskuša odpravljati enkrat na sistemski način, spet drugič s posameznimi posegi v določbe in v sistem, kot ga imamo in kot ga poznamo. Verjetno ni večje krivice v tej naši pokojninski zakonodaji kot so nizke, prenizke zajamčene pokojnine za ljudi, ki so delali za polni delovni čas. A žal se revščina med upokojenci ne uveljavlja kot edina izmed krivic, zato nam je Državni svet priobčil pobudo, da naslovimo problematičen položaj pri upoštevanju pokojninske osnove tistih delavcev invalidov, ki so delali za krajši delovni čas. Po spletu okoliščin zadnjih nekaj let, ki so pisale in popravljale pokojninsko zakonodajo tako, kot so jo, je namreč prišlo do zelo neljube anomalije, da imajo določene skupine invalidov nižje pokojnine, čeprav so ostali delovno aktivni. Seveda je prav, da se to anomalijo odpravi, da se to krivico popravi, ampak je to treba narediti na način, ki bo tudi pravnoformalno pil vodo. Zato smo v Levici glasovali proti predloženi pobudi Državnega sveta, sočasno s kolegi iz koalicije pa smo pripravili sklep in usmeritev za Vlado, specifično za Ministrstvo za delo, da naj do zaključka letošnjega leta pripravi svojo rešitev, ki bo vsebinsko naslavljala in reševala isti problem, torej da se krivičen položaj določenega dela upokojencev, invalidov, ki so ostali delovno aktivni, popravi in njihove pokojnine primerno dvigne. Verjamem, da bomo to v prvih mesecih naslednjega leta tudi uspešno storili. Hvala.

Spoštovane kolegice, spoštovani kolegi! Predlog dopolnitve pokojninskega zakona, ki ga je predlagal Državni svet, naslavlja anomalijo pri določitvi pokojninske osnove za delovne invalide, ki so ostali ali bi še želeli ostati v delovnem razmerju. Po trenutni zakonodaji namreč posameznik, ki se delno invalidsko upokoji, prejema plačo za polovični delovni čas, kot razliko do polnega delovnega časa pa prejema delno nadomestilo invalidske pokojnine. Omenjeno nadomestilo se zavarovancu obračuna v odstotku od osnove, ki se izračuna na način, kot se izračuna pokojninska osnova. Ko pa se bo zavarovanec odločil za upokojitev, se bo od obeh prejemkov ponovno odmerila osnova za starostno pokojnino. Povedano drugače, znesek preteklih plač se zniža najprej za namen izračuna nadomestila in ponovno ob izračunu višine pokojnine, kjer se kot osnovo upošteva tudi delno nadomestilo. Tako so posamezniki z ugotovljeno invalidnostjo, ki si še vedno želijo delati in biti vključeni v družbo, dvakrat prikrajšani. V Poslanski skupini Svoboda se s predlagateljem strinjamo in menimo, da je k odpravi anomalije treba pristopiti v najkrajšem možnem času. Kljub temu, da pozdravljamo vse rešitve, ki bi državljankam in državljanom prinesle izboljšanje bodisi gmotnega stanja bodisi same kakovosti življenja, pa navedenih sprememb danes ne moremo podpreti. Dejstvo je, da problematika, ki jo je predlagatelj naslovil, ni nova. Določbe Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, na podlagi katerih se izvaja opisani obračun pokojninske osnove, segajo namreč v leto 2003, slednje je poudaril tudi direktor Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje ki je pred sprejemom ad hoc in parcialnih rešitev izpostavil nujnost priprave pokojninske reforme. Zato ob tej priložnosti tudi sama opozarjam na širšo sliko pokojninskega sistema. Demografske spremembe so neizogibne in temu moramo prilagoditi tudi vse obstoječe sisteme. Ob spreminjanju starostne strukture prebivalstva in naraščanju izdatkov za pokojnine, zdravje in dolgotrajno oskrbo na eni strani ter ob naraščajočem obsegu atipičnih oblik zaposlitev na drugi strani bodo potrebe po socialnih transferjih in korektivih večje in jih brez sprememb ureditve ne bo več mogoče vzdržno financirati. Da pokojninski sistem pridobiva močan socialni podton, je razvidno iz številnih novel v zadnjih nekaj letih, zlasti v preteklem mandatu. Ker parcialni posegi v tako kompleksno zakonodajo, kot je pokojninska, pomenijo njeno šibitev, tako sistemskega kot finančnega vidika, bo enotna strategija, ki bo vodila v celostno obnovo pokojninskega in invalidskega sistema, v prihodnje neizogibna. Podobno je bilo izpostavljeno tudi v razpravi matičnega odbora, ki se je končala s pozivom ministrstvu, pristojnemu za delo, da do konca leta pripravi celovito rešitev omenjene problematike. V pričakovanju vladne sistemske rešitve poslanci Poslanske skupine Svoboda na matičnem delovnem telesu predloga zakona nismo podprli. Hvala.

Predsedujoči, hvala lepa za besedo. Spoštovani kolegice in kolegi! Žal je zaradi zavrnitve koalicijskih strank Svoboda, SD in Levica Predlog zakona o dopolnitvi Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, ki so ga pripravili v Državnem zboru, zavrnjen in s tem dober namen ni dobilzadostne podpore. želi v času levih vlad izboljšati položaj ranljivih skupin, se takšni in podobni predlogi ne podprejo takrat, ko jih pripravijo tisti, ki niso v vaši koaliciji. Odločitve sprejemate zgolj na podlagi tega, kdo jih predlaga, in ne na podlagi vsebine rešitve in potreb po njihovi implementaciji. Zakaj tega ne spremenite in daste možnost dobrim rešitvam? Podobno se je dogajalo tudi v času sprejemanja zakona za dvig najnižjih invalidskih pokojnin. Leva vlada je naš predlog za izboljšanje položaja upokojencev z najnižjimi invalidskimi pokojninami zavrnila kar dvakrat. Do izboljšanja oziroma dviga teh pokojnin je prišlo šele takrat, ko smo vlado prevzeli v Slovenski demokratski stranki. Poglejte, kaj želite narediti z dolgotrajno oskrbo. Z zakonskim manevrom jemljete pravice vsem, ki dolgotrajno oskrbo potrebujejo čim prej. Zato se je potrebno udeležiti nedeljskega referenduma in glasovati proti in s tem omogočiti začetek urejenega izvajanja dolgotrajne oskrbe, takoj. Pred nami je bil tokrat predlog, ki bi spremenil način izračuna pokojninske osnove invalidom, ki delajo ali so delali s krajšim delovnim časom. Te spremembe bi pozitivno pripomogle in dodatno stimulirale invalide pri ohranjanju njihove delovne aktivnosti. Vključevanje invalidov na trg dela in ohranjanje delovne aktivnosti pa nima pozitivnih učinkov le na njih samih in njihovih družinah, temveč tudi na družbi kot celoti. Koalicijske stranke ste na matičnem odboru izpostavljale, da so rešitve potrebne, a predloga niste podprli. Tudi tu je bil za besedno zvezo »rešitve so potrebne« ampak. Zakaj ampak, spoštovani? Zakaj preprosto niste zmogli podpreti predloga Državnega sveta, ki bi odpravil krivico in izboljšal položaj delovnih invalidov? Zakaj prestavljate reševanje tega problema v nek drug čas, ko pa je za te ljudi pomembno, da do rešitve pridejo čim prej? Rešitev, ki jo je zakon predvidel, da bi ob izračunu pokojninske osnove upoštevali dohodke, ki bi jih invalidi imeli, če bi delali s polnim delovnim časom. To bi bila tudi dodatna spodbuda invalidom, da bi dlje časa vztrajali na trgu dela oziroma da ga ne bi zapuščali, saj delovna aktivnost ne bi več negativno vplivala na višino njihove pokojnine, kot je to sedaj. Skratka, njihovo delo bi dobilo dodano vrednost, ne pa tako kot sedaj, ko deluje destimulativno. Podporo predlagani rešitvi sta izrazila tako Svet za invalide Republike Slovenije kakor tudi Nacionalni svet invalidskih organizacij Slovenije, ki pa sta izpostavila, da ta zakonska rešitev predstavlja pozitiven ukrep za delovno aktivne invalide, tako z ekonomskega kot z njihovega socialnega vidika. Aktualna vlada Roberta Goloba se sicer strinja, da so v sedanji ureditvi invalidi, ki delajo krajši delovni čas, pri odmeri pokojnin prikrajšani in da so spremembe zakona potrebne. A kaj, ko so to samo besede, zares pa govorijo dejanja. Ne Vlada in ne vladna koalicija zakona nista podprli. Sklicevanje na parcialno rešitev pa seveda ne pije vode, saj boste nekaj podobnega storili tudi vi, če boste uresničili tisto, kar ste s sklepom sprejeli na samem odboru. Slovenski demokratski stranki smo predlog zakonskih sprememb podprli, a kot rečeno, ti glasovi glede na razmerje moči v Državnem zboru niso zadostovali. Slovenski demokratski stranki nameravamo tudi v prihodnje bodisi predlagati bodisi podpreti predloge, ki bodo izboljševali status invalidov in drugih ranljivih skupin, ker je to edina prava pot za izboljšanje stanja. Hvala lepa. Hvala. Končali smo s predstavitvijo stališč poslanskih skupin. V skladu z razlago Komisije za poslovnik z dne 9. decembra 2009Državni zbor ugotavlja, da je zakonodajni postopek o Predlogu zakona končan.

Predlog zakona je v obravnavo zboru predložila skupina poslank in poslancev s prvopodpisano Jelko Godec. Predlog zakona je na 3. seji 8. novembra 2022 obravnaval Odbor za zdravstvo kot matično delovno telo. Ker po končani razpravi odbor členov predloga zakona ni sprejel, je bila druga obravnava predloga zakona na seji delovnega telesa končana. Besedo dajem predstavnikom poslanskih skupin za predstavitev stališč. Mag. Bojana Muršič bo predstavila stališče Poslanske skupine Socialnih demokratov. Izvolite. Ponovno imamo v obravnavi in tudi na Odboru za zdravstvo smo obravnavali zakonski predlog, ki je klasičen manever Slovenske demokratske stranke vsakič, ko zasede mesta v opoziciji. Vsakič, praviloma, poseže po obtožbi, da njihovi politični nasprotniki zlorabljajo droge, nato pa, sledeč tej pavšalni obtožbi, zahtevajo obvezno testiranje funkcionarjev na prepovedane snovi ter javno objavo rezultatov tovrstnega testiranja. Tak zakonski predlog so večkrat vložili iz opozicije, v tokratnem sklicu že drugič. Kar zanimivo pa je to, da ga v času, ko sodelujejo oziroma vladajo, nikoli ne uvrstijo v svoj zakonodajni program. Pa razumi, kdor more. Predlagatelji so sicer cilje in namene zakonske materije dobro opredelili, a sta tako Vlada kot Zakonodajno-pravna služba na zakonsko materijo podali toliko pripomb, da lahko mirno rečemo, da je zakon neizvedljiv in celo kar slabo pripravljen. Seveda imajo volivke in volivci pravico postavljati vprašanja izvoljenim predstavnikom glede svojih navad, kot tudi pravico do jasnega odgovora glede na morebitno rabo ali zlorabo nadzorovanih in psihoaktivnih snovi. Politiku, ki meni, da svojim volivcem dolguje toksičen izvid, tega ne preprečuje noben predpis. Testiranje lahko opravi kadarkoli in te rezultate tudi javno objavi. Kot vemo, se mnoge tako imenovane prepovedane snovi namreč uporabljajo tudi v medicini in pod strogim zdravniškim nadzorom, zato bi laična javnost lahko hitro obtožila posameznika odvisnosti odvisnosti od heroina, ker je prestal operacijo v popolni narkozi, ali pa zlorabe pomirjeval, ki mu jih je predpisal zdravnik. Zgolj na podlagi zgodovine sledov snovi v organizmu ni ni mogoče ugotoviti, ali posameznik zlorablja psihoaktivne snovi, še posebej pa ne, ali je pod njihovim vplivom opravljal svoje delo. Zato bi se lahko nepremišljena uveljavitev tega zakonskega predloga kaj hitro sprevrgla v lov na čarovnice. Poslanski skupini Socialnih demokratov se ne poslužujemo uživanja prepovedanih substanc. Imamo pa veliko težavo, če je zakon zelo slabo pripravljen in neizvedljiv. Ker je zakonski predlog SDS slabo pripravljen in ker bi bil, če bi bil potrjen, popolnoma neizvedljiv, smo mu na matičnem delovnem telesu tudi nasprotovali. Hvala lepa.

Kot je že povedala predhodnica, je to zakon, ki se pač vsakič, ko je SDS v opoziciji, znajde na naših poslanskih klopeh.

poslanke in poslanci, vsi skupaj iskali in opravičevali zaupanje volivk in volivcev z našimi dejanji, v prvi vrsti s politikami in z zakonodajo, ki jo sprejemamo. Če se ozremo na zadnji dve leti preteklega mandata, verjetno ni potrebno na dolgo in široko izpostavljati, kaj se je dogajalo,niti se ni treba spraševati, ali je bistveno to, v kakšnem stanju so bili zakoni sprejeti, ampak kakšna je bila njihova vsebina. Dejanja pretekle vlade in tudi pretekle koalicije so bila slaba, bila so nekakšen pokazatelj oziroma prototip slabe vlade in mislim, da so to prepoznali tudi volivke tako da je izkoriščanje zelo pomembne in pereče tematike, kot je zloraba prepovedanih substanc, pa če želite tudi tistih, ki so dovoljene, alkohola in ostalega, preresna tema za to, da bi jo na tak trivialen način uporabljali za obračunavanje s političnimi nasprotniki. Gre za resen javnozdravstveni problem, ki ima učinke ne samo na sistem javnega zdravstva kot takega, ampak tudi na družbo. Zloraba prepovedanih substanc ni samo nekaj, kar vpliva na zdravstvo in na kriminaliteto, je tudi pokazatelj tega, kako socialno razvita je družba. Velikokrat se to dogaja zaradi revščine, zaradi neustreznih oblik družbene integracije skupin, ki so odrinjene na rob. na rob. Če in ko se bomo pogovarjali o zlorabi prepovedanih substanc in reševanju tega, mislim, da moramo razmišljati predvsem o družbenih in javnozdravstvenih vidikih, ne pa o tem, kako bomo s to debato očrnili ali pa pač kazali s prstom na naše politične nasprotnike. Mislim, da mora Državni zbor zbrati dovolj modrosti, da se pogovarja o tej temi, ker je absolutno potrebno, ampak na nek način, ki bo prinesel napredek in korist za družbo. Hvala. Gospod Robert Janev bo predstavil stališče Poslanske skupine Svoboda. Izvolite.

Pred nami je zakon, ki smo ga imeli v bistvu v tem mandatu že enkrat v delu Državnega zbora. Tokrat Poslanska skupina SDS v bistvu že drugič v tem mandatu vlaga kaj? Predlog, s katerim bi v bistvu funkcionarje in funkcionarke zavezali k testiranju na prisotnost prepovedanih drog v organizmu. Cilj predlagane ureditve je po navedbah predlagatelja javni interes zagotavljanja transparentnosti delovanja funkcionarjev in preventivno delovanje na področju prepovedanih drog. Zakon naj bi tako uredil obveznost testiranja na prisotnost prepovedanih drog v organizmu, organiziranost in postopek testiranja ter objavo poročila o ugotovitvah testiranja. Kot funkcionarje zakon opredeljuje poslance Državnega zbora, predsednika republike, predsednika Vlade, ministre in državne sekretarje. Zakon še določa, da se mora vsak funkcionar testirati enkrat v koledarskem letu, testiranje pa bi izvedel Inštitut za sodno medicino Medicinske fakultete v Ljubljani. Če bi funkcionar testiranje zavrnil ali k testiranju ne bi pristopil, bi obveljala domneva, da je izid za prisotnost prepovedane droge pozitiven. V Poslanski skupini Svoboda menimo, da je posedovanje prepovedanih drog, njihovo uživanje med opravljanjem funkcije ali kakršna koli oblika kršitve zakonodaje v neskladju z moralnimi in etičnimi zavezami, ki jih sprejema funkcionar z nastopom svoje funkcije. Prav tako so takšna dejanja v nasprotju s tistim, kar naj bi funkcionar, zlasti izvoljen funkcionar predstavljal navzven, to je zgled državljankam in državljanom. V Poslanski skupini Svoboda menimo, da je posedovanje prepovedanih drog, njihovo uživanje med opravljanjem funkcije ali kakršna koli oblika kršitve zakonodaje v neskladju. Kljub temu pa poudarjamo, da je predlog zakona pomanjkljiv in zelo verjetno tudi v neskladju z ustavo. Podobno stališče imata tako Vlada kot tudi Zakonodajno-pravna služba Državnega zbora. Naj pojasnim, iz predlaganega besedila namreč ne izhaja, da je za izvedbo postopka testiranja pooblaščen Inštitut za sodno medicino, hkrati pa ni jasno, kaj je sploh mišljeno pod strokovnim pregledom, ki ga poleg odvzema vzorca in analize ta izvaja. Prav tako ni določeno, kaj se zgodi v primeru lažnega rezultata in kdaj se mora ponovno testirati funkcionar, ki je testiranje zavrnil. Predlog zakona ne določa nalog komisije za testiranje funkcionarjev, vprašljiva pa je tudi njena sestava, saj predlagatelj ne pojasni, zakaj so med njimi celo člani novinarji. Nadvse sporna je javna objava rezultatov testiranja, saj tudi v primeru, da se tovrstna objava obravnava kot neke vrste sankcija za funkcionarje, ki bi uporabili prepovedane droge, je te vrste ukrep glede na možne posledice nesorazmeren. Poleg vsega pa področje varnosti in zdravja pri delu že ureja zakon, ki med drugim določa tako obveznost delavca, da opravi periodične zdravstvene preglede, kot tudi odgovornost delodajalca, da z namenom zagotavlja varnost in zdravje pri delu, kamor sodi tudi vpliv prepovedanih substanc, v primeru kršitve pa ustrezno ukrepa. Če povzamem. Zakon Poslanske skupine SDS posega v ustavno varovane pravice posameznika, varstvo pravic zasebnosti in osebnih pravic ter varstvo osebnih podatkov, pri čemer ne upošteva načela, da mora biti vsak ukrep, ki posega v človekove pravice, primeren za dosego cilja, ki ga zasleduje. Prav tako mora biti cilj ustavno dopusten, poseg v pravice posameznika pa mora prestati strog test sorazmernosti, ki obsega presojo treh vidikov posega: primernost, nujnost in sorazmernost v ožjem smislu. Čeprav te sorazmernosti običajno ob presoji ustavnosti opravi Ustavno sodišče, pa je, in to je poudarila tudi Zakonodajno-pravna služba, zakonodajalec prvi, ki mora oceniti, ali je ukrep primeren. Skratka, ali predlagani zakon res sledi preventivnemu delovanju na področju drog? Seveda ne. Sprašujem se, kje se bomo ustavili? Ali bodo naslednji zdravniki, šolniki in tako naprej? V Poslanski skupini Svoboda menimo, da je predlog pomanjkljiv tako z vsebinskega kot tudi s postopkovnega vidika, zato ga ocenjujemo kot neprimernega za nadaljnjo obravnavo. Najlepša hvala. Hvala. Mag. Dejan Kaloh bo predstavil stališče Poslanske skupine Slovenske demokratske stranke. Izvoli. Predsedujoči, hvala lepa. Spoštovani kolegi, kolegice! Naj takoj uvodoma izpostavim, da me žalosti, da so člani Odbora za zdravstvo z desetimi glasovi proti in s petimi za zavrnili Predlog zakona o obveznem testiranju funkcionarjev na prepovedane droge, ki smo ga seveda vložili v zakonodajni postopek v naši stranki, Slovenski demokratski stranki. Po predlogu zakona bi se morali funkcionarji na prepovedane droge nenapovedano in na podlagi žreba testirati vsaj enkrat na leto. leto. Namen samega zakona seveda ni noben bav bav, nobena polena pod noge, ampak enostavno urediti zakonsko obveznost testiranja funkcionarjev na prisotnost prepovedanih drog v organizmu.

Za izvedbo postopka testiranja za funkcionarje na prisotnost prepovedanih drog v organizmu z odvzemom predpisanega vzorca je po predlogu zakona pooblaščen Inštitut za sodno medicino Medicinske fakultete v Ljubljani. Predlog zakona je po naši oceni v polnosti zasledoval načelo transparentnosti in odprtosti delovanja javnih funkcionarjev. Sprejetje tega zakona bi bilo po naši oceni neizogibno zaradi odgovorne politike in preglednosti delovanja javnih funkcionarjev ter predvsem odgovornosti do naših državljanov in državljank. V javnem interesu je, da se javno ve, ali so slovenski politiki pri svojih odločitvah pod vplivom prepovedanih drog ali ne. Ker pa je bilo toliko debat na to temo, zakaj ravno spet

posnemali naš zgled, prešli od besed k dejanjem in da bi se tudi sami testirali na prepovedane droge. Žal to ni bilo tako. Nič od tega se namreč ni zgodilo. Tudi spoštovana predsednica Državnega zbora, gospa Klakočar Zupančič, je bila na enem izmed kolegijev precej jasna pri tem zavzemanju, jo citiram, dejala je: »Mogoče bi bilo pa dobro, da gremo res vsi poslanci na test za droge, vsi enkrat. Prekinemo sejo pa gremo vsi na droge. Jaz bom prva, ki bom šla na test. Prva. Za vse, tudi za alkohol.« Žal njeni kolegi iz Svobode 8. novembra na matičnem delovnem telesu niso podprli našega zakonodajnega predloga, se pravi, niso niti poslušali svoje podpredsednice stranke. Zdaj pa skočimo še malo v tujino. droge. Finska premierka je brez problema pojasnila, da so sicer tam pili alkohol, ampak je šla takoj opravit test na droge, seveda da je zavrgla ta namigovanja. Tako to delajo v tujini. V tujini se torej brez problema prehaja od besed k dejanjem, ko gre dejansko za pereče družbene teme in hočejo biti na nek način svetel zgled svojim državljanom in državljankam. Pri nas žal ni tako. Hvala za vašo pozornost.

in se mi vsi predlagatelji zakona pridružijo pa gremo v vrsti na testiranje. Pa veste, ne samo urin, kri bi dali in lase, in na alkohol. Jaz vas vabim, da bi se zdaj … Gospod, moj predlog je, da se prekine seja in da se gremo – seveda predlagatelji zakona prvi, da bodo ubranili svojo integriteto – vsi nenapovedano zdajle testirat O, rabite braniti integriteto, gospa Bah Žibert. Nenapovedano testiranje, nenapovedano, z urinom. Gremo se testirat na kri, lase, alkohol!

podpredsednik, da glasujemo, sam bom absolutno za, da gremo nenapovedano. Pa ne samo poslanci, ampak tudi vsi ministri in ministrice. Danes so imeli redno sejo Vlade, zdajle se bo ravno zaključila in imajo čas. Sam sem za to, da se glasuje o tem predlogu predsednice Državnega zbora. Hvala lepa.

v proceduralnih predlogih se ne polemizira s poslanci. Lahko se da predlog, ne pa da se izpostavlja neko ime, če se pač nekaj sliši iz dvorane.

Bi pa samo želela, da drugič pustimo integriteto pri miru. Jaz se v njeno ne spuščam, mojo pa naj absolutno pusti pri miru. In ja, vedno lahko vsakemu pogledam v oči in nimam nobenih težav, tako da ne rabite skrbeti

V glavnem, sem za, da glasujemo, s tem da seveda ne vem, ali smo sklepčni. Kajne? Tako da malo premislite, kaj bo sledilo, če nismo sklepčni. Vabim, da potem prekinete sejo in gremo na testiranje. (PS Svoboda):** Hvala lepa. Ker vidim, da je razprava vsebinsko bogata in pestra, imam tudi jaz en proceduralni predlog – da v to zgodbo dodamo še poligraf. Kajne? Slišim nekoga, ki, kljub temu da je bilo to desetkrat povedano, tvita, da se je iz dolgotrajne oskrbe vzelo denar za migrante. Na poligraf pa da vidimo! zdaj bomo počasi malo umirili zadevo. Vsi veste, da zakon že v drugem branju na odboru ni bil sprejet, tako da ne vem, o čem sploh razpravljate zdaj. Nič od tega, kar ste predlagali do zdaj, ni bilo v skladu s poslovnikom, vsaj v veliki meri ne. Mogoče začetni predlog, ampak testiranja, moram reči, da v poslovniku ni. Če bi hotel dati na glasovanje, bi dal, da se gremo vsi testirat, ne samo ena skupinica, ampak mislim, da je bilo to neresno, zato nadaljujemo s sejo. Stališče Poslanske skupine Nova Slovenija – krščanski demokrati bo predstavila gospa Iva Dimic. Spoštovani podpredsednik Državnega zbora, državni sekretarji, kolegice in kolegi! Zakon o obveznem testiranju funkcionarjev na prepovedane droge prinaša naslednje poglavitne rešitve. S predlogom se ureja obvezno testiranje funkcionarjev na prisotnost prepovedanih drog, pri čemer se med funkcionarje štejejo poslanci Državnega zbora, predsednik republike, predsednik Vlade, ministri in državni sekretarji. Za izvedbo testiranja z odvzemom vzorca je pooblaščen Inštitut za sodno medicino Medicinske fakultete. Odvzame se lahko vzorec lasu, urina oziroma krvi. Vsak funkcionar se mora enkrat v koledarskem letu svojega mandata udeležiti testiranja na prisotnost prepovedanih drog v organizmu. Predstojnik Inštituta za sodno medicino za vsak interval testiranja določi skupno število funkcionarjev vseh organov. Za naključni izbor funkcionarjev iz vsakega organa se opravi žreb na podlagi pravilnika, ki ga sprejme predstojnik organa. žrebom se določijo lokacija, datum, ura in način odvzema vzorca za testiranje. Datum in ura ne smeta biti oddaljena več kot 48 ur od opravljenega žreba. Pri vsakem strokovnem pregledu in odvzemu vzorca je prisotna tudi komisija za testiranje funkcionarjev na prepovedane droge, ki jo sestavljajo štirje člani: predstavnik Inštituta za sodno medicino, predstavnik organa, kjer opravlja funkcionar svojo funkcijo, predstavnik Društva novinarjev Slovenije in predstavnik Združenja novinarjev in publicistov. Če naključno izbrani funkcionar zavrne testiranje ali ne pristopi k testiranju na podlagi vabila, ki mu ga je poslal predstojnik Inštituta za sodno medicino, se domneva, da je izid na prisotnost prepovedane droge pozitiven. To domnevo je mogoče ovreči v postopku testiranja na prepovedane droge. Predstojnik Inštituta za sodno medicino o vsakokratnem testiranju naključno izbranih funkcionarjev izdela pisno poročilo v roku 14 dni od izvedbe vsakokratnega testiranja, ki se objavi na spletni strani Inštituta za sodno medicino. Če je test pozitiven na prisotnost prepovedane droge, predstojnik Inštituta za sodno medicino o tem takoj obvesti predstojnika organa, kjer naključno izbrani funkcionar opravlja svojo funkcijo, ki o tem seznani funkcionarja. Predstojnik organa ugotovi stroške za strokovni pregled in odvzem vzorca, izvedbo analize in izdelavo toksikološkega poročila pri funkcionarju ter mu izda skupni račun, ki ga mora poravnati v roku osmih dni. Predstojnik organa objavi poročilo o toksikološki preiskavi na spletni strani organa. To so bile poglavitne rešitve predloga zakona, ki ga je Poslanska skupina SDS vložila tudi že v letih 2011 in 2017. V Novi Sloveniji take predloge zakona o obveznem testiranju funkcionarjev na prepovedane droge podpiramo, saj smo funkcionarji vendarle javne osebe, ki smo dolžne biti zgled državljankam in državljanom. Obvezno testiranje danes poznajo v številnih državah, v Sloveniji pa to že izvajajo v številnih podjetjih in zavodih in je to praktično že ustaljena praksa. In še nekaj, v Novi Sloveniji zagovarjamo, da je zdrava družba temelj razvoja in blaginje, mi pa smo poklicani, da to zagotavljamo. Hvala. Hvala. Končali smo s predstavitvijo stališč poslanskih skupin. V skladu z razlago Komisije za poslovnik z dne 9. decembra 2009 Državni zbor ugotavlja, da je zakonodajni postopek o predlogu zakona končan.

Predlog zakona je v obravnavo zboru predložila Vlada. V zvezi s tem predlogom zakona je skupina poslank in poslancev s prvopodpisanim mag. Borutom Sajovicem zahtevala, da Državni zbor opravi splošno razpravo. Za dopolnilno obrazložitev predloga zakona dajem besedo predstavniku Vlade dr. Igorju Šoltesu, državnemu sekretarju na Ministrstvu za pravosodje. Izvolite. spoštovani poslanci! Pred nami je prvo branje zelo pomembnega predloga zakona, zakona o zaščiti žvižgačev. Gre za pomemben zakonodajni projekt. Vsaka država ima svoj imunski sistem, ki ji omogoča, da se odzove na različne nepravilnosti, na tveganja, na korupcijo in na zlorabe v delovnih procesih. Žvižgači so poleg drugih državnih organov zelo pomemben del tega sistema, ker omogočajo, da se nepravilnosti tudi razkrijejo. To so posamezniki, ki, to je treba reči, s svojim pogumom, s svojo objektivno presojo tvegajo tudi daljšo nezaposljivost, zato da razkrijejo nepravilnosti, da razkrijejo tveganja za korupcijo. Ravno zato pa jih je treba ustrezno zaščititi. In tu je seveda vloga države, da vzpostavi mehanizme, ki bodo prijaviteljem nudili ustrezno finančno, socialno in tudi psihološko pomoč. treba reči, da se s tem zakonom prenaša v naš pravni red direktiva Evropske unije, ki je pravzaprav nastala na podlagi različnih leaksov, odtekanja informacij, ki so seveda sprožale potem verižno reakcijo, če se spomnite od Snowdna, do Panama Papers, skratka mnogih razkritij, ki so pokazala, kako pomembno je, če se ugotovijo nepravilnosti, da se na njih opozori. Treba pa je reči, da je direktiva omejena samo na kršitve prava Evropske unije. Seveda smo mi del Evropske unije, ampak smo šli še širše, še bolj ambiciozno, kot določajo direktive. Določili smo seveda, da se kršitve predpisov nanašajo ne samo na evropske norme, zakone, uredbe, predpise, temveč tudi na slovensko zakonodajo. Prijava kršitev predpisov in odprava nepravilnosti je v prvi vrsti v javnem interesu, prispeva pa k bolj preglednemu, transparentnemu načinu poslovanja v javnem ter tudi zasebnem sektorju. Okrepiti moramo zavedanje javnosti, da pri prijavi kršitev načeloma, tako kot jo ureja direktiva ali zakon, ne gre za neke vrste maščevanje prizadetih, ampak gre dejansko razkrivanje nepravilnosti in tveganj za korupcijo. Temu je posvečen tudi dobršen del predloga zakona, ki utemeljuje, kdo, na kakšen način je zaščiten in kakšne so njegove prijavne poti. Zakon ima dva dela. Prvi del določa obveznosti vzpostavitve prijavnih poti za zavezance tako v javnem kot v zasebnem sektorju. Drugi del zakona pa ureja prepoved povračilnih ukrepov ter zaščito prijaviteljev oziroma žvižgačev. Prijavitelji, ki bodo prijavili kršitve predpisov iz svojega delovnega okolja, lahko, kot rečeno, uporabijo po eni strani zunanje in notranje poti. Notranje poti so predvidene na način, da je vsak od zavezancev v javnem in zasebnem sektorju, se pravi v javnem vsi, v zasebnem podjetja, ki imajo več kot 50 zaposlenih, zavezan imenovati tako imenovanega zaupnika. Zunanji cilj prijave pa je, da se o tem obvesti protikorupcijska komisija, ki ima dovolj ustrezno podporo za to, da bo tudi ocenila ustreznost prijave in verodostojnost glede na glede na samo vsebino prijave. Bistveno je, da ta sama prijava ostane v fazi prijavljanja v tem zaupnem delu, zaupnem postopku in se na ta način omogoči, da ostane prijavitelj na nek način zaščiten. Bistvo tega zakona je predvsem to, da se prepovedo zaščitni ukrepi, in kot rečeno, da se omogoči ustrezna zaščita prijaviteljev. Hvala. Hvala. Prehajamo na predstavitev stališč poslanskih skupin. Gospod Milan Jakopovič bo predstavil stališče Poslanske skupine Levica. Izvolite. Hvala lepa, gospod predsedujoči. V zadnjih letih se je pokazala velika potreba po učinkoviti zaščiti žvižgačev. Dosedanja zaščita je razdrobljena in neenakomerna, kar negativno vpliva na zaščito javnega interesa in vladavine prava nasploh. Iz tega razloga so na ravni EU institucije in druge zainteresirane zainteresirane strani pozvale k sprejetju minimalnih standardov v zvezi z zaščito oseb, ki prijavljajo svoje pomisleke ali sume kršitev. Na podlagi predloga Evropske komisije iz leta 2018 in intenzivne politične razprave je konec leta 2019 začela veljati direktiva EU o žvižgačih, ki celovito naslavlja zagotavljanje varstva prijaviteljev kršitev prava EU. Žvižgači imajo ključno vlogo pri odkrivanju kršitev. Z razkritjem prevzemajo veliko osebno tveganje, lahko bodo odpuščeni, sodno preganjani ali v skrajnih primerih celo napadeni, zato jih lahko neučinkovita zaščita pred povračilnimi ukrepi odvrača od tako imenovanega žvižganja. Neučinkovita zaščita žvižgačev ima negativne posledice tudi za svobodo izražanja. Temeljni namen direktive EU o žvižgačih je z določitvijo skupnih minimalnih standardov za zagotavljanje zaščite žvižgačev izboljšati izvrševanje prava in politik, ki temeljijo na predpostavki, da razdrobljena in nizka raven zaščite ovira prostovoljno poročanje o kršitvah in s tem njihovo odpravljanje. V Sloveniji je zaščita žvižgačev razdrobljena v različnih področnih zakonih. S trenutno ureditvijo ni dosežen poglavitni cilj zaščite žvižgačev, to je spodbujati razkrivanje nezakonitih, neetičnih in nevarnih dejavnosti, s čimer se omogoča odprava posledic kršitev in preprečevanje prihodnjih kršitev. Zakonodaja ne sme biti le kartonski ščit, ki daje žvižgaču lažen občutek varnosti, ampak mora nuditi zaščito, ki bo pomenila varno alternativo molku. Žvižgaštvo je eden izmed bistvenih mehanizmov za odkrivanje kršitev in zlorab, ki škodijo javnemu interesu. Žvižgači so prvi, ki interesu. Žvižgači so prvi, ki zaznavajo kršitve, vendar pa se jih pod strahovi povračilnih ukrepov, pomanjkanja postopkov za poročanje in nezaupanja v sistem, da jim bo zagotovljena da jim bo zagotovljena ustrezna zaščita, odvrača od razkrivanja nepravilnosti. Zaradi neučinkovite domače zakonodaje, ki ne dosega minimalnih standardov za zaščito žvižgačev, je nujno sprejetje ustrezne zakonodaje, ki je danes pred poslanci. Zakon o zaščiti prijaviteljev pomeni okrepitev pravilne uporabe in spoštovanja prava EU ter spoštovanja nacionalne zakonodaje. Predlog zakona se ne omeji le na področja, ki jih izpostavlja direktiva EU o žvižgačih, in sicer na področje javnega naročanja, finančnih storitev, produktov in trgov, preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma, varnosti in skladnosti izdelkov, varnosti v prometu, zaščite okolja, varstva zasebnosti potrošnikov, osebnih podatkov in drugo, ampak se z namenom varovanja javnega interesa nanaša tudi na kršitev predpisov, ki veljajo v Sloveniji. S tem bo zagotovljena tudi implementacija zahtev direktive EU o žvižgačih, ki bi morala biti implementirana že decembra 2021. V Levici bomo predlog zakona podprli. Hvala. Gospa Lena Grgurevič bo predstavila stališče Poslanske skupine Svoboda. Izvolite. **LENA Žvižgač oziroma prijavitelj je oseba, ki razkrije informacijo, za katero v času razkritja utemeljeno verjame, da je resnična ter da pomeni grožnjo ali škodo določenemu javnemu interesu. Zaščita vira temelji na temeljni pravici do svobode izražanja in pravici javnosti vedeti, kot je določeno Splošni deklaraciji človekovih pravic in Mednarodnem paktu o državljanskih in političnih pravicah. Osnovna zaščita je ključnega pomena za učinkovito zaščito pravice do svobode izražanja, odgovornosti, demokratičnega upravljanja in varstva javnega interesa. V javnem interesu je namreč, da zakon zaščiti žvižgače, ki odkrijejo nepravilnosti v organizaciji, in o njih poročajo. S Predlogom zakona o zaščiti prijaviteljev Slovenija priznava vrednost žvižgaštva pri odvračanju in preprečevanju nezakonitega ravnanja ter pri krepitvi demokratične odgovornosti in preglednosti. Žvižgaštvo je temeljni vidik svobode izražanja in svobode vesti ter pomembno pri boju proti korupciji in proti nezakonitemu upravljanju v javnem in zasebnem sektorju. Predlog zakona umešča zaščito žvižgačev v sfero demokratičnih načel in varovanja javnega interesa. Z zakonom želimo oblikovati in razviti okvir, ki zakonsko ščiti prijavitelje, se izvaja v praksi in je ustrezno prilagojen slovenskemu pravnemu sistemu. Žvižgaštvo je eden najučinkovitejših načinov za odkrivanje in preprečevanje korupcije in drugih zlorab. Razkritja žvižgačev so razkrila nepravilnosti in goljufije, pomagala prihraniti milijone javnih sredstev po vsem svetu, preprečiti katastrofe za zdravje ljudi in okolje. Pomembno vlogo žvižgačev pri varovanju javnega dobrega vedno znova dokazujejo razni škandali. Potrebno je ustvariti zakonsko podlago, da bi se več ljudi oglasilo in izpostavilo težave znotraj svojih organizacij oblastem ali medijem. Na žalost ima prijava pogosto visoko ceno. Žvižgači tvegajo svojo kariero, svoje preživetje, osebno varnost, ko razkrivajo nepravilnosti, ki ogrožajo javni interes. Lahko jih odpustijo, tožijo, aretirajo, jim grozijo, v skrajnih primerih napadejo in celo ubijejo. V nekaterih družbah ima žvižgaštvo konotacijo izdaje, namesto da bi ga razumeli kot javno koristen fenomen, ki je spoštovanja vreden. Zato v Poslanski skupini Svoboda menimo, da je predlog zakona, o katerem danes teče splošna razprava, eden ključnih korakov na poti v družbo, ki bo na piedestal absolutnih vrednot med drugim postavljala tudi pravno državo in javno dobro, žvižgače, kar je mogoče malce ponesrečen izraz, pa bi bilo potrebno spoštovati, ne obratno. Navsezadnje družba, institucije in državljani izgubljajo, ko ni nikogar, ki bi se bil pripravljen izpostaviti. In sicer so poglavitni razlogi za to strah pred posledicami, pravnimi, finančnimi in glede statusa v družbi, prepričanje, da se ne bo spremenilo nič, da organi pregona in sodstvo ne bodo učinkoviti, ter negotovost glede tega, kako, kje in komu poročati. Zaščita žvižgačev pred nepoštenim ravnanjem, vključno z maščevanjem, diskriminacijo ali prikrajšanostjo, lahko spodbudi ljudi, da prijavljajo nepravilnosti, in poveča verjetnost, da bodo nepravilnosti odkrite in kaznovane. Želimo, da bi več ljudi nastopilo proti korupciji in drugim nezakonitim dejanjem. Zaščitno okolje za prijavitelje nepravilnosti je ključnega pomena, da se omogoči tovrstno prijavo primerov zlorab, ne da bi se morali prijavitelji soočati z dilemo, ali storiti pravo stvar ter tvegati svojo kariero in ekonomsko preživetje ali ostati tiho v škodo javnega interesa. Z uvajanjem mehanizma notranjega poročanja o nepravilnostih predlog zakona omogoča prijaviteljem ter nalaga kršiteljem postopkovno pot za predhodno preprečevanje situacij, kot smo jim bili priča tako v tujini kot v Sloveniji – situacijam, kjer se je zlorabljalo javna sredstva v korist zasebnih interesov, v nasprotju z javnim dobrim, kjer se je dobičku dajala prednost pred zakonodajnim okvirom, javnim interesom in pravicami skupnosti ali posameznikov. S tem, ko žvižgači spregovorijo, pogosto tvegajo veliko, kot še vedno kažejo odmevni primeri po vsem svetu. Posledično so številne države ter tudi seveda Evropska unija prepoznale in priznale potrebo po zaščiti takšnih posameznikov pred povračilnimi ukrepi in uvajajo ali širijo svojo zakonodajo o zaščiti žvižgačev. To pomeni, da se bodo organizacije morale pripraviti ali spremeniti svoje pravilnike in postopke za prijavitelje nepravilnosti, da zagotovijo popolno skladnost z zakonodajo. Znotraj naslednjih faz zakonodajnega postopka bomo, upam, da vsi skupaj, na podlagi mnenj Zakonodajno-pravne službe, razprave poslank in poslancev ter mnenj zainteresirane strokovne javnosti predlog zakona ustrezno modificirali v tistih delih, kjer bi se to izkazalo za potrebno.

Predsedujoči, hvala lepa. Pozdrav spoštovanim kolegicam in kolegom poslancem, državnemu sekretarju Šoltesu z ekipo! V Poslanski skupini Slovenske demokratske stranke podpiramo implementacijo direktive Evropskega parlamenta in Sveta EU z oznako 2019/1937 o zaščiti oseb, ki prijavijo kršitve prava Unije, da smo si na tem izhodišču jasni. Ne podpiramo pa načina, na katerega se ta implementacija poskuša izvesti, namreč da se Predlog zakona o zaščiti prijaviteljev nanaša na kršitev kar vseh predpisov, ki veljajo v Republiki Sloveniji. Naj pojasnim, zakaj. Takšen način urejanja je po našem mnenju zastavljen odločno preširoko in sega izven področij, ki zadevajo javni interes, in ni v skladu z namenom Direktive o zaščiti oseb, ki prijavijo kršitve prava Unije. Slednja zajema področja javnega naročanja, finančnih storitev, produktov in trgov ter preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma, varnosti in skladnosti izdelkov, varnosti v prometu, varstva okolja, zaščite pred sevanjem in jedrske varnosti, varnosti hrane in krme, zdravja in dobrobiti živali, javnega zdravja, varstva potrošnikov, varstva zasebnosti in osebnih podatkov ter varnosti omrežij in informacijskih sistemov. Zajema torej področja – jaz sem jih zdaj naštel – ki dejansko zadevajo javni interes in ne posegajo v zasebnopravne sfere posameznika in njegovih ustavno zavarovanih človekovih pravic. Možnost prijave ostalih kršitev predpisov, ki veljajo v Republiki Sloveniji – to je bilo rečeno v navednicah – je zastavljena, kot rečeno, res odločno preširoko in pod vprašaj postavlja sam ustavno dopustni cilj zakona, saj iz takšnega zakonskega predloga lahko izhaja morda prikriti politični cilj, ki lahko izkrivlja resnične razloge za poseganje v nekatere temeljne človekove pravice in svoboščine. Upravičeno se bojimo, da bo takih posegov, če bo zakon sprejet v točno taki vsebini, lahko tudi prišlo. Taka neupravičena širitev na v Republiki Sloveniji veljavne predpise poleg tega odpira možnost dejansko tudi zlorabe instituta zaščite prijaviteljev z namenom maščevanja oziroma neupravičenega in neutemeljenega izsiljevanja delodajalcev, kar je po našem mnenju nesprejemljivo. Predlagatelj v predlogu zakona namreč navaja, da se zakon ne zameji le na področja, ki jih izpostavlja direktiva, pač pa se z namenom varovanja javnega interesa nanaša na kršitev predpisov, ki veljajo v Republiki Sloveniji, s čimer naj bi se vzpostavil dodaten vzvod nadzora v smislu spodbude oseb, ki pri delu zaznajo resnične in za javni interes ogrožajoče nepravilnosti, da jih prijavijo. Spodbuda je v zagotavljanje zakonske zaščite od trenutka prijave dalje. Predlagatelj tudi navaja, da zakonski predlog uzakonja možno sodelovanje z organizacijami civilne družbe, ki delujejo na področju zaščite prijaviteljev, ki naj bi nudile, v navednicah, »dodatne storitve v javnem interesu«. Naj ob tem poudarimo, da gre seveda za popolnoma nedoločen pravni pojem, vsaj nam ni jasno, kam naj bi te dodatne storitve v javnem interesu še dodatno spadale. Po naši oceni v bistvu omogoča ravno nasprotno – samovoljni poseg v pravno predvidljivost in s tem v ustavno zagotovljeno pravno varnost. V Slovenski demokratski stranki se seveda pridružujemo stališču Združenja delodajalcev obrti in podjetnikov Slovenije ter same Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije, ki predlagata, da se uporaba zakona zameji le na področja, ki jih določa direktiva EU 2019/1937 – prej sem ta področja tudi jasno navedel saj da predlog zakona nalaga dodatne obveznosti med drugim širšemu krogu zavezancev iz gospodarstva. Poleg tega se strinjamo z OZS, da naj se šesti in osmi odstavek 9. člena dopolnita na način, da se izrecno predvidi možnost, da se za prejemanje prijav, vodenje notranjih preiskav in kot zaupnik določi tretja oseba, ki seveda ni nujno zaposlena pri delodajalcu oziroma bi tam tako ali drugače opravljala kakšno delo zanj. Ta možnost izhaja tudi iz 54. člena uvodne določbe Direktive. Pod črto. Upam, da bomo tekom zakonodajnega procesa z dobrimi amandmaji zakonsko materijo še ustrezno naslovili, ampak v danem trenutku pa iz navedenih razlogov v Poslanski skupini SDS

Prijavitelj je družbeno odgovoren posameznik, ki se izpostavi zato, da opozori na nepravilnosti, in zato mora biti zaščiten pred povračilnimi ukrepi. V Sloveniji se je za taka razkritja uveljavil izraz žvižgaštvo, čeprav izraz mednarodno gledano nima enotne definicije. Izraz je mogoče obravnavati z različnih vidikov, med drugim tudi kot izraz svobode govora, kot sredstvo za preprečevanje korupcije, kot izraz družbene odgovornosti ali kot dejanje nelojalnosti do delodajalca. V Sloveniji še nimamo enotnega oziroma celovitega zakona, ki bi področje urejal tako, da bi prijavitelje resnično zaščitil celovito. Zakon določa načine in postopke za prijavo kršitev predpisov, za katere so posamezniki izvedeli v delovnem okolju, ter njihovo obravnavo ter zaščito posameznikov, ki prijavijo ali javno razkrijejo informacijo o kršitvi. Prijavitelj je do zaščite upravičen, če je na podlagi utemeljenih razlogov menil, da so bile prijavljene informacije o kršitvah resnične. Lahko poda notranjo prijavo, zunanjo prijavo organom pregona ali javno razkrije informacijo. Prijavitelj do zaščite po tem zakonu ni upravičen, če je prijavo podal dve leti ali več po prenehanju kršitve. Do zaščite so upravičeni tudi posredniki ali povezane osebe. Zakon določa prepoved razkritja identitete prijavitelja in zaupnost informacij, razen v primeru potreb iz preiskave kaznivih dejanj ali sodnega postopka. Določa tudi, da delodajalec ne sme ugotavljati identitete prijavitelja. Pri tem se v Novi Sloveniji postavlja vprašanje, ali taka določba vendarle ni šla nekoliko predaleč. Morda pa le obstajajo možnosti, da delodajalec želi izvedeti identiteto iz dobronamernih razlogov, da odpravi nepravilnost. Prepovedani so vsakršni povračilni ukrepi zoper prijavitelja, zlasti na primer odpoved delovnega razmerja ali premestitev na nižje delovno mesto, uvedba disciplinskega postopka, odvzem licence ali dovoljenja za delo. Krovni organ za izvajanje zakona je KPK, ki tudi svetuje, nudi podporne ukrepe. V NSi sicer podpiramo povečano pravno varstvo prijaviteljev, vendar pa ta predlog zakona poleg tega prinaša prevelik obseg novih birokratskih in administrativnih zahtev. To je problematično predvsem za podjetja, nenazadnje tudi za državno upravo. Vse te administrativne zahteve za delodajalca bi lahko bile celo nesorazmerne glede na cilje, ki jih zakon zasleduje. Po naši oceni bi bilo mogoče izboljšati položaj prijaviteljev brez tako obsežnega povečanja administrativnih zahtev. Obstaja velika verjetnost, da bo med zavezanci nastalo nezadovoljstvo zaradi različnih zahtev ob implementaciji zakona v praksi. Prav je, da se prijavitelje ustrezno materialnopravno zaščiti. Vsak, ki prijavi kršitev, mora biti zaščiten pred povračilnimi ukrepi. Ta del zakona popolnoma podpiramo. Postavlja pa se vprašanje, ali je za varovanje njihovega položaja resnično treba zahtevati vzpostavitve tako obsežnih postopkov in administrativnih mehanizmov celo znotraj zasebnih podjetij. Ali ne bi bilo mogoče vzpostaviti bolj vitkega sistema varstva prijaviteljev, za katerega bi bil na primer odgovoren organ, kot je KPK, ki bi zagotovil obravnavo prijav kršiteljev ter varovanje prijaviteljev? torej prinaša veliko administracije. To nas v Novi Sloveniji moti. Kljub temu predlogu v prvi obravnavi ne bomo nasprotovali, od Vlade pa pričakujemo, da bo v nadaljnjem postopku predlog zakona izboljšala, predvsem v smislu zmanjševanja administrativnih ovir tako za podjetja kot za javno upravo. Hvala lepa.